zasjedanja. Na dnevnom redu je - Konačni prijedlog Zakona o pučkom pravobranitelju, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 99. Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akata primili ste u pretince. U skladu sa člankom 159. Poslovnika Hrvatskog sabora, hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani na prijedlog zakona mogu se podnijeti do kraja rasprave u skladu sa člankom 164. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Odbor za pravosuđe. Izvješća radnih tijela primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja odnosno Vlada Republike Hrvatske dati uvodno obrazloženje? Da. Zamjenica ministra Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske poštovana Sandra Artuković Kunšt. Izvolite.

Ustavom je određeno da svatko može podnijeti pritužbu pučkom pravobranitelju ako smatra da su uslijed nezakonitog ili nepravilnog rada državnih tijela povrijeđena njegova prava. Ujedno je određeno da pučkog pravobranitelja bira Hrvatski sabora na vrijeme od 8 godina i da je pučki pravobranitelj samostalan i neovisan u svom radu. Prema odredbi članka 4., stavka 4. članka 93. Ustava uvjeti za izbor i razrješenje pučkog pravobranitelja i njegovih zamjenika, te djelokrug i način rada uređuju se posebnim zakonom. I konačno prema Ustavu pučki pravobranitelj i njegovi opunomoćenici imaju imunitet kao zastupnici u Hrvatskom saboru. Ove sve izmjene Ustava rezultirale su prijedlogom za donošenje i donošenjem Zakona o pučkom pravobranitelju u Saboru u listopadu 2011. godine. I donošenje Zakona o pučkom pravobranitelju je bilo i predmet pregovora i konzultacija s Europskom komisijom koja je inzistirala da se donese zakon koji će biti usklađen sa proširenim ovlastima temeljem

Ustavni sud utvrdio da taj zakon nije donesen potrebnom većinom, odnosno kao organski zakon nije donesen propisanom većinom, većinom glasova zastupnika u Saboru. ustavna odluka iz veljače 2012. godine određuje da zakon koji je prethodno u listopadu 2011. u Saboru donesen, ne može stupiti na snagu. I mi smo predložili sada donošenje novog Zakona o pučkom pravobranitelju gdje smo proveli sve one obaveze usklađivanja ustavnih, proširenja ustavnih ovlasti pučkog pravobranitelja i njegovog statusa, sa zakonom kako je predloženo. Pojačali smo i uskladili smo pro aktivnu ulogu pučkog pravobranitelja određenim odredbama i normama u smislu da je to samostalna i neovisna institucija koja promiče temeljna ljudska prava. Uređeni su uvjeti, postupka izbora pučkog pravobranitelja i njegovih zamjenika, njihove ovlasti i dužnosti. Prijedlog sadrži i procesne odredbe o načinu postupanja po pritužbama građana. Uređen je način pokretanja postupka temeljem pritužbi ili na vlastitu inicijativu pučkog pravobranitelja. U svom postupanju pučki pravobranitelj može provesti skraćeni postupak ili ispitni postupak ovisno o činjeničnom supstratu koji je naveden u tužbi ima ovlasti u skladu sa zakonskim, odnosno ustavnim proširenjem njegove institucije. Ujedno je u ovom prijedlogu zakona, a u cilju jačanja promicateljske uloge predviđeno spajanje ustanove Centra za ljudska prava sa Uredom pučkog pravobranitelja. Uređeno je i osnivanje savjeta za ljudska prava i ono što je konačno najznačajnije, mi smo u ovom prijedlogu zakona pristupili koncepciji koja nije, koja ne predviđa spajanje Ureda posebnih pravobranitelja sa Uredom pučkog pravobranitelja. Ta odredba prethodnog zakona koji nije stupio na snagu je bila predmet mnogih diskusija i razmimoilaženja, a mi smo se priklonili polazišnoj točci koja je u ovom segmentu najvažnija. Dakle, u uređivanju sustavu pravobraniteljstva ne bi trebali biti prvenstveno organizacioni ili formalni razlozi rukovodeći, već bi se trebalo prvenstveno odlučivati temeljem interesa građana pojedinca i potrebe za zaštitom njegovih prava, odnosno mogućostima da ostvari ili štiti svoja prava na primjeren i dostupan način. Upravo je mogućnost zaštite temeljnih prava ugroženih skupine na primjeren i dostupan način putem rada posebnih pravobranitelja bila odlučujuća da koncept ovakvog ustroja pučkog pravobranitelj, odvojeno sa uredima posebnog pravobranitelja u zakonu zadržimo, odnosno predložimo uređenje kako smo ga predložili. Prigovori u smislu da je spajanje pučkih pravobranitelja možda ekonomski opravdano ili štedljiva kategorija ne nalazimo opravdanima jer iz naših analiza koje smo izveli i samo spajanje zahtjeva određene troškove koji onda dovode u upitnost da se matematičkim spajanjem ostvaruju ostvaruju neke uštede. Znamo da to nije jednostavno tako i da taj proces spajanja s druge strane također iziskuje određene troškove. Prigovori na razini da se odluka o nespajanju pojedinačnih pravobranitelja donosi zato da se zaštite njihovi njihovi statusi ili možda njihove osobe je neprimjerena s obzirom na činjenicu da je rad pojedinačni pravobraniteljica apsolutno prepoznat ne samo u domaćim okvirima nego i u međunarodnima i kao takav pohvaljen i cijenjen. Osim toga u konzultacijama sa međunarodnim institucijama nisu stavljene nikakve posebne zamjerke ili upute glede organizacione strukture posebnih pravobraniteljau odnosu na Ured pučkog pravobranitelja. Naprotiv, razina koja je dosegnuta radom pojedinačnih pravobranitelja je ta koju treba održati u cilju zaštite prava pojedinaca, odnosno temeljnih ljudskih prava. Osim toga, nezavisnost ovih institucija je bitna kategorija koju svakako treba zadržati i ako je ona dostignuta svako nazadovanje, odnosno organizacione intervencije predstavljaju kategoriju koja u smislu zaštite ljudskih prava nije pozitivna nego naprotiv. Uvažavajući dugogodišnje uspješno djelovanje posebnih pravobranitelja, njihovu prepoznatljivost i vidljivost, uvažavajući i očitovanje takvih institucija i ostalih nevladinih institucija koji prepoznaju njihov rad zaključujemo da je opravdana odluka zadržavanja postojećeg zakonodavnog pravnog uređenja sustava sa pučkim pravobraniteljem i posebnim pravobraniteljicama za djecu za ravnopravnost spolova i za osobe sa invaliditetom odgovarajuća prvenstveno zbog potreba građana u odnosu na koje se uopće ustanova pravobraniteljstva i ustanovljava i djeluje. I stoga predloženi zakon stvara odgovarajući normativni okvir za dodatno jačanje sustava zaštite i promicanja temeljnih prava u Hrvatskoj s osobitim naglaskom na posebno osjetljive društvene skupine. Hvala lijepo. Hvala lijepo zamjenice ministra Ministarstva pravosuđa. Da li predstavnici radnih tijela, odbora žele uzeti riječ? Izvolite. Poštovana zastupnica Ruža Tomašić u ime Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora razmotrio je na 9. sjednici održanoj 20. lipnja 2012. godine Prijedlog zakona o pučkom pravobranitelju s konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 14. lipnja 2012. godine. Odbor je ovaj konačni prijedlog zakona razmatrao kao matično radno tijelo. Svoje mišljenje i prijedloge za izmjene i dopune teksta Konačnog prijedloga zakona dostavio je pučki pravobranitelj. Većina članova odbora u raspravi je podržala donošenje razmatranog Zakona o pučkom pravobranitelju pri čemu je dano nekoliko prijedloga za poboljšanje predloženog teksta zakona. Tako kada je u pitanju pravo pučkog pravobranitelja na pristup informacijama i uvid u podatke i dokumente tijela na čiji je rad podnijeta pritužba izraženo je mišljenje da je odredba koja to pravo regulira u konačnom prijedlogu zakona članak 9. restriktivnija od odredbi kojima je to pitanje uređeno u važećem Zakonu o pučkom pravobranitelju iz '92. godine kao i u Zakonu o pučkom pravobranitelju iz 2011. godine koji odlukom Ustavnog suda nije mogao stupiti na snagu prije nego se donese većinom glasova svih zastupnika. Što se tiče razrješenja pučkog pravobranitelja prije isteka vremena na koji je izabran upozoreno je da je konačnim prijedlogom zakona takva mogućnost predviđena članak 14. za slučaj da nastupe okolnosti prema kojima pučki pravobranitelj više ne ispunjava uvjete predviđene zakonom za njegov izbor, te za slučaj da je spriječen obavljati dužnost u razdoblju dužem od 6 mjeseci. Međutim, nije predviđena mogućnost da pučki pravobranitelj bude razriješen i u slučaju da svoju dužnost ne obavlja sukladno zakonu. Ocijenjeno je da bi trebalo propisati i takvu mogućnost pogotovo ako se ima uvid uz ostalo i to da mandat pučkog pravobranitelja traje 8 godina i da njegovo eventualno nesavjesno i nezakonito obavljanje dužnosti u tako dugom razdoblju može imati ozbiljne posljedice za promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda zajamčenih Ustavom, zakonima i međunarodnim pravnim aktima o ljudskim pravima i slobodama koje je prihvatila Republika Hrvatska. Pri tome je naglašeno da bi se morala isključiti svaka mogućnost da pučki pravobranitelj bude razriješen dužnosti iz političkih razloga, odnosno zbog primjedbi na rad državnih i drugih tijela kojima upozorava na uzroke problema sa kojima se susreće promičući i štiteći ljudska prava i slobode. Dakle, da njegova samostalnost i neovisnost u radu koja mu se Ustavom i zakonom jamči ni na koji način ne smije biti dovedena u pitanje. S tim u vezi izneseno je i mišljenje da bi trebalo ispitati mogućnost da se zakonom utvrdi da je i za izbor i za eventualno razrješenje pučkog pravobranitelja potrebno umjesto obične većine kvalificirana većina. Dakle, većina glasova ukupnog broja zastupnika u Hrvatskom saboru što bi bila u nekoj mjeri zaštita od zlouporabe zakonske mogućnosti razrješenja prije isteka mandata. Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova, 7 za i 1 suzdržanim odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o pučkom pravobranitelju uz sljedeće amandmane na tekst Konačnog prijedloga zakona. Amandman 1. u članku 14. stavak 2. brisati riječ „ili“, a na kraju teksta iza riječi „mjesec“ i dodati riječi „ili ako ne obavlja dužnosti sukladno ovom zakonu“. Obrazloženje je da je konačnim prijedlogom zakona predviđena mogućnost razrješenja pučkog pravobranitelja dužnosti prije isteka vremena na koji je izabran za slučaj da nastupe okolnosti prema kojima pučki pravobranitelj više ne ispunjava uvjete predviđene zakonom za njegov izbor te za slučaj da je spriječen obavljati dužnost u razdoblju dužem od 6 mjeseci. Međutim, nije predviđena mogućnost da pučki pravobranitelj bude razriješen i u slučaju da svoju dužnost ne obavlja sukladno ovom zakonu, pa se stoga amandmanom predlaže dopuna članka 14. stavak 2. konačnog prijedloga zakona. u članku 26. stavku 4. iza riječi „pučki pravobranitelj“ brisati riječ „će“ i umjesto nje dodati riječ „može“. Obrazloženje. Kao nezavisno i samostalno tijelo pučki pravobranitelj treba imati slobodu procjene kada će pokretati kaznene prekršaje ili stegovne postupke. Ovisno o okolnostima slučaja moguće je procijeniti da pokretanje odgovarajućeg postupka ne bi bilo svrsishodno, a što je u dosadašnjoj praksi bio čest slučaj. Upravo specifična uloga pučkog pravobranitelja kao posrednika ukazuje na mogućnost rješavanja problema na alternativni način, pa nema potrebe nametati obvezu pokretanja postupka u svim slučajevima. Osim toga, navedena odredba članka 26. stavka 4. na izvjestan je način u kontradikciji sa odredbom članka 27. stavak Hvala i vama. Da li predstavnici Odbora za zakonodavstvo? Ne. Odbora za pravosuđe? Ne. Otvaram raspravu. Idemo raspravu po klubovima. Prvi je klub Hrvatskih laburista i poštovani zastupnik Dragutin Lesara. Izvolite poštovani zastupniče. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Pučki pravobranitelj je opunomoćenik Hrvatskog sabora za promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom, zakonima i međunarodnim pravnim aktom. I o tome koje sve alate u njegovom radu ćemo kroz zakonodavni okvir dati u velikoj mjeri ovisi i njegova efikasnost. Položaj i ugleda pučkog pravobranitelja ne ovisi samo o njemu i njegovom radu nego i odnosu Hrvatskog sabora prema njemu jer ovim zakonom i izborom pučkog pravobranitelja Hrvatski sabor dio svojih ovlasti imenovanjem svog opunomoćenika daje mu izuzetno značajni dio posla. I ukoliko se mi prema toj instituciji ne odnosimo s dužnom pažnjom onda i oni koji bi trebali odgovarati na njegove zahtjeve imaju takav odnos. Dobro je da dobiva i ovlast pokretanja postupka ocjene suglasnosti zakona s Ustavom. I to smatramo dobrim iskorakom. U zakonu piše da je pučki pravobranitelj u svom radu samostalan i neovisan i da je zabranjen svaki oblik utjecaja na njegov rad. A ja vas podsjećam da je u raspravi o izvješću pučkog pravobranitelja klub HDZ-a izjavio da je to izvješće ideološki obojeno. Kakvu smo poruku poslali svima onima koji su u tom izvještaju bili nabrojeni da nisu odgovarali na zahtjeve i upite pučkog pravobranitelja koji u ime i za račun Hrvatskog sabora štiti i promiče ljudska prava i slobode građana? Ja želim vjerovati da se više nikada neće ponoviti takav pristup i da mi u Saboru koji biramo pučkog pravobranitelja koji donosimo zakon i određujemo njegove ovlasti i prava i propisujemo obavezu dijela vlasti i pravnih osoba s javnim ovlastima, nećemo slati poruku da je on tako i tako ideološki obojen pa nije bitno da li netko s njim surađuje. U zakonu piše i da pučki pravobranitelj potiče usklađivanje zakonodavstva s međunarodnim i europskim standardima. Koliko preporuka ili mišljenja navedenih u izvještajima pučkih pravobranitelja u proteklih 8 godina je Hrvatski sabor do sada stavio na dnevni red razmotrio i usvojio? Izaberemo pučkog pravobranitelja, on radi, dođe sa svojim izvještajem, da Hrvatskom saboru mišljenje i preporuke i onda ponekad je Hrvatski sabor njegovo izvješće primao k znanju, ma što to značilo, ponekad usvojio, zavisno tko je bio vladajuća većina. I nakon toga gotovo ništa se nije događalo. U članku 15. Ovog zakona propisano je da pučki pravobranitelj daje preporuke, mišljenja, prijedloge i upozorenja tijelima vlasti, dakle ne samo državno nego lokalnoj i regionalnoj i pravnim osobama s javnim ovlastima. To je proširenje ovlasti na lokalnu i regionalnu samoupravu što također jest dobar napredak. Nadalje, u članku 17. je propisano da "Pučki pravobranitelj može Hrvatskom saboru i Vladi ukazati na potrebu donošenje izmjena zakona usklađivanja", dakle prijedlog zakonodavne intervencije. Ja bi bio jako sretan da takvi prijedlozi pučkih pravobranitelja ne dolaze samo u godišnjim izvještajima nego odmah i uvijek kada pučki pravobranitelj ocijeni da bi trebalo intervenirati u bilo koji zakon i da takvi prijedlozi dolaze direktno prema Vladi ili Saboru bez obzira da li se razmatra o njegovom izvješću ili ne jer bi vjerojatno tada ozbiljnije razumjeli, shvatili ili prihvatili njegovo upozorenje. U zakonu postoji odredba da se pučki pravobranitelj u obradi predmeta da će zatražiti potrebne informacije, podatke, objašnjenja, akte, određuje rok u kojemu tijelo vlasti ili pravna osoba s javnim ovlastima mora odgovoriti i ako to ne dobije onda će obavijestiti tijelo za provođenje nadzora. I što onda? On će obavijestiti tijelo za provođenje nadzora. To je članak 24. Članak 25. "Tijela vlasti i pravne osobe s javnim ovlastima dužna su osigurati dostupnost podataka, informacija, akata i odgovora". U članku 26. pak je propisano da će "Pučki pravobranitelj predložiti pokretanje kaznenog, prekršajnog ili disciplinskog postupka ako utvrdi da su povrijeđena prava podnositelja pritužbe". To su kaznena, prekršajna i disciplinska odgovornost. Međutim, što je s političkom odgovornošću? Ako se sjećate popis institucija koje nisu odgovarale na zahtjev pučkog pravobranitelja ili su odgovarale tek nakon dvije, tri ili četiri požurnice, među prvih 12 bilo je 8 ministarstava. Zašto ako dajemo ovlast pučkom pravobranitelju da predlaže pokretanje kaznenog, prekršajnog ili disciplinskog postupka ne bi dali ovlast predlaganja postupka opoziva odnosno smjene čelnika tijela koji se oglušio na zahtjev pučkog pravobranitelja? Da, to je politička odgovornost onih koji kada dobiju zahtjev pučkog pravobranitelja odmahnu rukom. I zbog toga smo i ponudili amandman na prijedlog zakona koje bi pučki pravobranitelj imao pravo predlaganja takvog postupka. Dakle to se odnosi na tijela državne vlasti, lokalne i regionalne samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima. Da smo na tragu takvog promišljanja i predlagatelja govore članak 27. stavak 2. i 3. koji predviđa pravo pučkog pravobranitelja 5. čelniku tijela predloži pokretanja postupka protiv odgovorne osobe službenika ili namještenika pretpostavljam. Dakle pravo predlaganja pokretanja postupka za neizvršavanje zadaća službenika, namještenika ili drugih osoba je predviđeno, ali čelnici tih tijela koji su se ogriješili nisu dirnuti. Posebice zabrinjava članak 27. stavak 2. i 3. koji veli otprilike ovako. Ako netko ogluši se na zahtjev pučkog pravobranitelja on će se obratiti tijelu nadzora koje je ovlašteno za nadzor, ako i ono šuti pučki pravobranitelj će obavijestiti o tome Vladu Republike Hrvatske. Ajmo sad simulirati situaciju da se recimo radi o gradonačelniku Grada Zagreba. Što će Vlada onda napraviti, tražiti pravorijek Gradske skupštine u Gradu Zagrebu? Ili da se recimo radi o Hrvatskoj gospodarskoj komori, što će Vlada nakon takve obavijesti napraviti? Ništa, jer nema nikakvih ovlasti, ingerencija da intervenira na bilo koji način. Tako da te odredbe članka 27. stavka 2. i 3. smatramo praktički neprovedivim, suvišnim, nepotrebnim jer one iza sebe ne nose ništa osim ako se radi o tijelu državne vlasti koje za svoj rad odgovaraju Vladi Republike Hrvatske i nikom drugom. Dakle, to dolazi u obzir samo kada se radi o tijelu vlasti koje za svoj rad ili instituciji koja za svoj rad odgovara Vladi Republike Hrvatske i ništa dalje. Želim vjerovati da će predlagatelj naš amandman pomno proučiti i shvatiti da pitanje političke odgovornosti čelnika mora biti jedan od načina kako pučki pravobranitelj može intervenirati. I naš drugi amandman odnosi se na novi članak 34., predlažemo dodatak zakonu u kojem bi se uvele prekršajne sankcije i to: a)protiv onih ili za one koji ne odgovaraju na upite pučkog pravobranitelja i njegove zahtjeve uvođenjem novčane kazne od 1000 do 5000 kuna i onima koji nekoga spriječe ili onemoguće da podnese prijavu pučkom pravobranitelju u iznosu od 2000 do 10000 kuna. pučki pravobranitelj je u svojem radu dosad imao mrkvu i samo mrkvu i to na dugom štapu. Mi smatramo da pučki pravobranitelj treba dobiti u ruke i batinu jer je mrkva pokazalo se nije dovoljna, a batina uvijek u kombinaciji sa mrkvom daje više rezultata. I želim vjerovati da i takav pristup će otkloniti svaku pomisao da bilo kad u izvještaju pučkog pravobranitelja raspravljamo u ideološkim bojama. Te dvije intervencije, ta dva amandmana na prijedlog zakona imaju samo jedan cilj, da se radi o opunomoćeniku Hrvatskog sabora kojega mi biramo, čiji djelokrug, način rada i ovlasti mi reguliramo, da se on bavi promicanjem i zaštitom ljudskih prava i sloboda građana. To je preozbiljna tema da pučki pravobranitelj ne bi imao i ovlasti batine. Možebitni odgovor da to nije učestala praksa u Europskoj uniji odmah kontra odgovor da, u nekim zakonima, u nekim državama ima prekršajnih, u nekima nema i tamo gdje ima pučki pravobranitelji rijetko to koriste jer u takvim situacijama, u takvim državama sama prijetnja kažnjavanja zakonom je ponekad dovoljna da do toga ne dođe. A s obzirom da mi svjedočimo takvoj praksi u Hrvatskoj smatramo da moramo biti u krugu onih zemalja koje u Zakonu o pučkom pravobranitelju daje u ruke osim mrkve i batinu. I završavam sljedeće, dobar iskorak je i mogućnost otvaranja područnog ureda pučkog pravobranitelja što samo po sebi međutim i ta odredba u ovom zakonu ne znači puno jer će ona operativnu vrijednost dobiti tek u proračunu, eventualnom rebalansu za ovu godinu ili proračunu za iduću godinu jer otvaranja područnih ureda znači povećanja proračuna pučkog pravobranitelja. dakle radi o ozbiljnoj namjeri da se pučkom pravobranitelju omogući otvaranje područnih ureda ne možemo do kraja ocijeniti dakle političku volju vladajuće koalicije samo ovim prijedlogom zakona nego ćemo to moći vidjeti ako u proračunu budu osigurana dopunska sredstva, veća sredstva, bez obzira da li se radilo o rebalansu za ovu, a posebice u proračunu za iduću godinu. Hvala lijepo. Hvala i vama poštovani zastupniče. Sljedeći klub je klub SDSS-a i poštovani zastupnik Milorad Pupovac. Izvolite poštovani zastupniče. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege. Novi prijedlog Zakona o pučkom pravobranitelju što se tiče Kluba zastupnika SDSS-a predstavlja predstavlja značajno poboljšanje u odnosu na ranije važeći zakon. On predstavlja značajno poboljšanje u dva smjera. Prvo, poboljšanje u pogledu ovlasti pučkog pravobranitelja kada su posrijedi međunarodni ugovori, odnosno međunarodne konvencije i međunarodni zakoni o kojima pučki pravobranitelj na temelju ovoga zakona ima obavezu, ima pravo da one konvencije i one ugovore koje je Republika Hrvatska potpisala i koji su postali sastavni dio našega zakonodavstva, našega pravnoga poretka također pomno prati u njihovoj primjeni i pomno nadzire njihovu primjenu. To kao što znamo do sada vrlo često nije bio slučaj, nije bio slučaj da su se konvencije i u pogledu manjinskih prava i u pogledu ljudskih prava i u pogledu nediskriminacije primjenjivale od strane izvršnih vlasti, bilo na državnom, bilo na lokalnom nivou. Mi smo ih vrlo često usvajali, donosili zato što se to od nas tražilo, ali namjeru da ih provedemo nažalost nismo imali. Pučki pravobranitelj na temelju ovakvih ovlasti koje je dobio sa ovim prijedlogom zakona moći će odlučnije, značajnije doprinositi tome da međunarodni akti, međunarodni dokumenti koji su postali sastavni dio našega pravnoga prometa doista funkcioniraju kao sastavni dio našega zakonodavstva. čini i koja se nama u Klubu samostalne demokratske srpske stranke čini posebno važnim jesu ovlasti pučkog pravobranitelja u pogledu predlaganja, iniciranja pa i informiranja. Što se tiče predlaganja, dakle onih aspekata izmjena zakona i zakonodavnih inicijativa ili izmjena propisa koje pučki pravobranitelj s ovim zakonom dobiva, to je značajna novina. I mi vjerujemo da će pučki pravobranitelj u tom smislu pojačati svoju ustavnu ulogu, a istovremeno na taj način i pojačati ulogu Sabora čiji je zapravo zastupnik, čiji je zapravo predstavnik u pravnim pitanjima i u pitanjima zaštite prava građana, odnosno zaštite prava naroda. Posebno je značajna stvar predlaganje od strane pučkog pravobranitelja, odnosno mogućnost predlaganja bilo prekršajnih bilo kaznenih bilo disciplinskih postupaka za one koji se ogluše ili koji se sustavno oglušavaju o upozorenjima pučkoga pravobranitelja, odnosno Ureda pučkoga pravobranitelja. Mi znamo da je dosada to bilo više-manje trajno stanje, da su se ljudi, odnosno predstavnici državne vlasti recimo u područjima obnove obiteljskih kuća stradalih u ratu ili u programima stambenog zbrinjavanja ili u nekim drugim pitanjima redovito zapravo oglušivali na zahtjeve pučkoga pravobranitelja. I mi bismo, i pučki pravobranitelj sa ovim sada dobiva pravo da predloži kazneni postupak, predloži disciplinsku mjeru, predloži prekršajni postupak u svim onim slučajevima u kojima njegovi izvidi, odnosno izvidi njegovog ureda ustanovljuju da je riječ o ozbiljnom prekršaju kojeg nadležno tijelo državne uprave time ne smatra, odnosno ne smatra takvim, a pučki pravobranitelj na ovaj način to može konstatirati. Ne samo može konstatirati, i izvijestiti ovaj Sabor u svojim redovitim godišnjim izvještajima nego istovremeno može okrenuti. Drugim riječima pučkom pravobranitelju daju se ovlasti koje je on tražio svih ovih godina, a na koje se ovaj Sabor dosada oglušivao. Oglušivao se da može u pitanjima pravne naravi imati značajniju ulogu nego što ju je imao dosada. To nam se čini posebno značajnim zato što se broj oblika diskriminacije, broj oblika neravnopravnosti u Hrvatskoj povećava. Od onih koji su bili najprije etničke prirode, od onih koji su bili najprije spolne spolne ili dobne prirode pa sve do onih koji se tiču socijalne prirode, socijalne nejednakosti posebno ljudi koji su bez posla i isto tako ljudi koji su zaposleni je sve veći. Broj oblika obespravljivanja i diskriminacije po tom osnovu se iz dana u dan povećava. I u tom smislu je važno da pučki pravobranitelj ima jače i pojačane ovlasti. E sad, pučki pravobranitelj, dobro je naravno i činjenica da je ovaj Sabor prekinuo praksu kao i ova Vlada da izvještaje pučkog pravobranitelja prima na znanje, a ne da ih prihvaća kao što je nažalost bio slučaj u proteklih nekoliko godina, odnosno u protekla dva mandata Vlade da Vlada unatoč zahtjevima iz klupa ovoga Sabora i od strane samog pučkog pravobranitelja nije htjela prihvatiti izvještaje pučkog pravobranitelja nego ih je primala na znanje. Primajući na znanje to znači da zapravo nije poštivala predstavnika Sabora, pravnoga zastupnika Sabora u pitanjima prava naroda, u pitanjima prava građana. I tom promjenom stekli su se uvjeti i za drugi doprinos, a to je da ovaj Sabor svojim radom, svojom boljom suradnjom sa Uredom pučkog pravobranitelja, odnosno sa samim pučkim pravobraniteljem ojača institut narodnog zastupništva ovdje, a istovremeno i narodnoga pravobraniteljstva koje predstavlja zapravo Ured pučkog pravobranitelja i sam pučki pravobranitelj. Jer to nam treba. Ovaj Sabor, možda nije prilika da se o tome govori, ali ću reći dvije riječi i sačekati neku drugu priliku da o tome kažemo nešto više, ovaj Sabor mora početi razmišljati o tome ima li on moć narodnoga predstavništva. Ovaj Sabor mora početi razmišljati baš na ovom mjestu i to treba početi govoriti na mjestu kada se raspravlja o Zakonu o pučkom pravobranitelju ima li ovaj Sabor volje da moć narodnoga predstavništva počne prakticirati i primjenjivati na valjan način ili će svugdje drugdje biti ta moć veća osim ovdje. Ili će u medijima ta moć biti veća ili će u izvršnoj vlasti ta moć biti veća ili će u financijskim i kapitalskim krugovima ta moć biti veća. A mi ćemo biti objekt za ismijavanje. Ako je tako onda to treba i ovdje povodom usvajanja ovoga važnoga zakona i ovog važnog instrumenta Hrvatskog sabora kao što je pučki pravobranitelj to onda treba reći. I vrijeme je da tako počnemo govoriti. U protivnom sve kritike koje idu prema nama su opravdane, u protivnom sve kritike uključujući i one nedobronamjerne su opravdane zato što mi podcjenjujemo moć koju imamo, koju moramo imati, koju po Ustavu, po izboru i po volji naroda zapravo trebamo prakticirati. I na ovom mjestu to spominjem zato što je pučki pravobranitelj jedan od takvih instrumenata te moći i te volje. I to kako? Tako što se naša moć, naša volja izabranih od naroda preko pučkog pravobranitelja vraća u našem neslaganju sa postupcima tijela državne vlasti, u našem postupku neslaganja sa tijelima predstavništva lokalne vlasti, a mi to dosad nismo radili. Mi takvu ulogu i takvo razumijevanje Ureda pučkog pravobranitelja i samoga pučkog pravobranitelja nismo imali u vidu. A da smo imali onda bismo i ovim zakonom, kolegice i kolege, pučkom pravobranitelju omogućili da ima barem još dva ili tri regionalna ureda. Da ima jedan u Dalmaciji, da ima jedan u Slavoniji i po mogućnosti da ima još negdje jedan kako bi ljudi, jer se može jasno vidjeti po distribuciji slučajeva gdje i kako ljudi najviše trpe kada je u pitanju funkcioniranje tijela državne vlasti i kada je u pitanju nepoštivanje njihovih prava. Ali to nismo uradili. Imamo naravno čitav niz ureda pravobranitelja za različite osnove kao što je to danas moderno i za djecu i za žene i za ravnopravnost spolova i za drugo, ali kad je u pitanju osnovni korpus ljudskih prava, onda tu još uvijek štedimo, onda tu još uvijek ne želimo snažnu i funkcionalnu ulogu onoga što nazivamo pučkom pravobraniteljem. U tom smislu klub SDSS želi sa ove govornice želi sa ove govornice kazati jasno da Vlada treba omogućiti da pučko pravobranitelj ima urede u barem još 2 ili 3 regije. Jer mu je to potrebno, jer će na taj način osnažiti svoju ulogu i na taj način biti dostupniji ljudima koji sigurno iz Osijeka, ako već nemaju mogućnosti da se nose sa tijelima vlasti, ako su već nezaposleni, ako već nemaju mogućnosti da dobivaju puna penzijska prava i što već drugo im poslodavci uskraćuju, sasvim sigurno da neće imati ni za kartu da bi došao ovamo. I obrazložio svoj slučaj ili podnio adekvatno pismeno Uredu pučkoga pravobranitelja. Na kraju bih kolegice i kolege rekao još jednu stvar povodom ove izmjene Zakona o pučkom pravobranitelju. Znam da postoji određen rizik da budem krivo shvaćen, ali vjerujem ne prevelik. Kada se mijenjao temeljem odluke Ustavnoga suda Zakon o pučkom pravobranitelju zbog proceduralnih greški napravljenih prilikom njegovog usvajanja u Hrvatskom saboru i kada je već ovaj zakon obogaćen i osnažen novim člancima koji pučkom pravobranitelju daju značajniju ulogu, onda je kolegice i kolege po mojem mišljenju trebalo promijeniti i njegov naziv. I ovu stalešku logiku koju je netko u neka vremena ubacio u naše zakonodavstvo, zapravo treba izmijeniti. Ne radi se o pučanima, nego se radi o narodu. U Hrvatskoj više nema pučana, od ne znam kojega stoljeća. U Hrvatskoj postoji narod koji je suveren i kojemu je ovaj Sabor suvereno zastupničko tijelo. A zadržavati ovu logiku iz vremena staleških društvenih odnosa, pretpostavlja da zapravo pučki pravobranitelj unaprijed nema ono pravo koje bi trebao imati, a to je da njegova moć proizlazi iz volje naroda, odnosno iz volje narodnog predstavništva. I zato kolegice i kolege mi iz kluba SDSS-a, a prije svega ja osobno smatram da je ovo trebalo promijeniti. Ne mislim da se pritom imalo išta loše na pameti, ali to imenovanje nije pogodno, to imenovanje pučkom pravobranitelju već u imenu ne daje one ovlasti koje bi on trebao imati i koje sa ovim prijedlogom zakona i njegovim sadržajem već i konačno …/Govornik Hvala lijepa. Idemo. Sljedeća rasprava je, rasprava u ime kluba SDP-a i poštovana zastupnica Vesna Fabijančić Križanić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, zamjenice ministra, kolegice i kolege. Institucija pučkog pravobranitelja ustavna je kategorija koja je protekla 2 desetljeća doživjela i proširenje nadležnosti i jačanje statusa. Već Ustavom iz 1990. u članku 93. definirana je uloga i zadaci pučkog pravobranitelja, ali je institucija počela s radom tek 2 godine kasnije, po donošenju Zakona o pučkom pravobranitelju 1992. godine. U demokratskim društvima široko prihvaćena ideja neovisne institucije parlamentarnog ombudsmana koja štiti prava građana usvojena je tako i u hrvatskom političkom sustavu. Neovisnost institucije naglašena je kroz odnos parlamentom kao principalom, utvrđen kroz proceduru izbora. S obzirom da i pučkog pravobranitelja i njegove zamjenike imenuje i razrješava Hrvatski sabor. Kroz obavezu izvještavanja pučkog pravobranitelja Hrvatskom saboru godišnje, te u posebnim slučajevima te podredno rješenjem da se i uvjeti za izbor i razrješenje pravobranitelja i zamjenika, kao i djelokrug i način rada institucije uređuju zakonom te Poslovnikom koji donosi, odnosno potvrđuje Parlament. Prva značajnija izmjena vezana uz ustavni okvir djelovanja pučkog pravobranitelja uvedena je Ustavom iz 2000. Godine. Kada je nadležnost pučkog pravobranitelja u skladu s općim, demokratskim promjenama i inicijativom za decentralizaciju, proširena i na zaštitu prava građana pred tijelima iz resora obrane i sigurnosti, te zaštitu pred tijelima lokalne i regionalne samouprave, ali i zaštite prava na lokalnu samoupravu pred tijelima državne vlasti. U svrhu usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s europskim mjerilima prihvaćena je obaveza jačanja uloge pučkog pravobranitelja. Takav je zahtjev i definiran ustavnim zakonom za provedbu Ustava Republike Hrvatske kojim je određeno da se Zakon o pučkom pravobranitelju i čitav niz drugih propisa moraju uskladiti s Ustavom u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu Ustavnog zakona. Promjenom Ustava bitno su izmijenjene i ojačane ovlasti pučkog pravobranitelja, promjenom Ustava iz lipnja 2010. ta institucija funkcionalno i statusno ojačan. Jer je proširen opseg zaštite prava građana, osim Ustavom i zakonom zajamčenih prava i sloboda i na prava i slobode utvrđene međunarodnim pravnim aktima u ljudskih pravima i slobodama koje je Hrvatska prihvatila, a slična formulacija sadržana je i u članku 2. A u smislu okvira u kojem djeluje pravobranitelj. Uloga ombudsmana proširena je i na promicanje ljudskih prava i sloboda zajamčenih Ustavom, zakonom i međunarodnim pravnim aktima o ljudskim pravima i slobodama ljudskih prava. Nedvojbeno široko definiramo subjektivno pravo na pritužbu pravobranitelju čije se ostvarenje omogućuje svakome, dakle u svim pravnim subjektima. Predmet pritužbe također je određen ekstenzivno, nezakonit i nepravilan rad pred državnim tijelima, tijelima lokalne i regionalne samouprave te tijelima s javnim ovlastima. Dakle u svim situacijama u kojima djeluje država ili druga jedinica ili organizacija na temelju javne ovlasti. Proširena je i mogućnost reagiranja na povrede ustavnih prava i sloboda građana kroz instrumente koji se mogu propisati zakonom čime je otvorena mogućnost za jačanje i učinkovitost institucije. Zajamčena je i samostalnost, naravno i neovisnost pučkog pravobranitelja izričitom ustavnom formulacijom iako je do sada samostalnost i neovisnost bila definirana kao načelo u zakonu. Samostalnost i neovisnost je ojačana i podjeljivanjem imuniteta pučkom pravobranitelju i to je važeći ustavni okvir za djelovanje ombudsmana. novi zakon, odnosno Zakon o pučkom pravobranitelju u studenom 2011. koji je Ustavni sud u veljači 2012. utvrdio da ne može stupiti na snagu jer nije donesen dovoljnim brojem glasova. Stoga smatramo da je doista potrebno što prije donijeti zakon o čemu smo raspravljali i prilikom rasprave o izvješću pučkog pravobranitelja za 2011. godinu. Tada smo ustvrdili svoja nadanja da će novi zakonski tekst brzo doći u saborsku proceduru ohrabreni najavom Vlade Republike Hrvatske prilikom davanja svojih mišljenja o izvješću pučkog pravobranitelja za 2011. da je već zadužila nadležna tijela da u okviru svog djelokruga poduzmu odgovarajuće mjere u tom pravcu. Zbog svega naravno podržavamo donošenje Zakona o pučkom pravobranitelju u hitnom postupku, jer uloga pučkog pravobranitelja izuzetno je važna u svakom uređenom društvu. Promjene Ustava iz 2010. proširile su ulogu pučkog pravobranitelja uz postojeću funkciju zaštite i na promicanju ljudskih prava i sloboda i u tom smislu neminovne neminovne su odgovarajuće promjene u zakonskoj i podzakonskoj regulaciji institucije ombudsmana i uspostavljanja odgovarajućih struktura i funkcija za ostvarenje ustavne zadaće. To se svakako postiže odredbama ovog prijedloga zakona. Prijedlog ovog zakona svojim odredbama uređuje i proaktivnu ulogu pučkog pravobranitelja kao promicatelja temeljnih ljudskih prava, te kao samostalne i neovisne institucije. Uređeni su uvjeti i postupak izbora pučkog pravobranitelja i njegovih zamjenika, te ovlasti i dužnosti. Prijedlog sadrži i procesne odredbe o načinu postupanja s pritužbama građana. U svom postupanju pučki pravobranitelj može provesti skraćeni postupak ili ispitni postupak. Pučki pravobranitelj može u svako doba izvršiti pregled svih mjesta na kojima se nalaze osobe. Podržavamo pripajanje Centra za ljudska prava u Uredu pučkog pravobranitelja, jer preuzimanje Centra za ljudska prava i nastavak njegove dosadašnje djelatnosti u promicanju ljudskih prava opravdan je potez kojim se osigurava ispunjenje institucionalne svrhe pučkog pravobranitelja, te nastavak kvalitetnog obavljanja navedene djelatnosti od strane centra. Spajanje ureda i Centra za ljudska prava jedna je od preporuka Izvješća o racionalizaciji sustava ljudskih prava u Republici Hrvatskoj. Na osnovi provedene analize konstatiran je zamjetan sinergijski potencijal tih dviju institucija. Dok centar već dugi niz godina razvija svoju istraživačku djelatnost kao i kapacitete za prikupljanje i istraživanje podataka, te ostvaruje konstinuiranu suradnju sa brojnim organizacijama civilnog društva u području ljudskih prava Ured pučkog pravobranitelja je u stupnju razvitka koji uvjetuje upravo investiranje u u te djelatnosti. Stoga je pripajanje Centra za ljudska prava pučkom pravobranitelju preuzimanjem institucije opravdano iz više razloga. Prvo, promjene Ustava iz 2010. proširile su ulogu pučkog pravobranitelja uz postojeću funkciju zaštite i na promicanje ljudskih prava i sloboda. U tom smislu neminovne su odgovarajuće promjene i u zakonskoj regulaciji institucije ombudsmana i uspostavljanju odgovarajućih struktura i funkcija za ostvarenje ustavne zadaće. Drugo. Posebne preporuke pododbora za akreditacije i Međunarodnog koordinacijskog Odbora foruma nacionalnih institucija za ljudska prava iz travnja 2008. kao dio odluke o dodjeljivanju pučkom pravobranitelju Republike Hrvatske A statusa prema pariškim načelima ukazuje na potrebu proširenja funkcije, jačanja koordinacije, te općeg jačanja kapaciteta institucije ombudsmana. U tom smislu i tada posebno se preporučilo proširenje funkcije pučkog pravobranitelja za promicanje ljudskih prava, adekvatno financiranje kako bi se realizirao mandat institucije, te jačanje suradnje s međunarodnim sustavom zaštite ljudskih prava, promicanje pluralizma, te jačanje pristupačnosti institucije otvaranjem regionalnih ureda. Treće. Zahtjevi Europske unije u smislu jačanja institucionalnih kapaciteta i ostvarenja rezultata na području ljudskih prava Europska unija je izražavala potrebu jačanja institucije ombudsmana i time stvaranja dodatnih napora Republike Hrvatske u ispunjavanju uvjeta iz poglavlja 23. – Pravosuđe i ljudska prava koje je bilo jedno od najspornijih poglavlja pregovora. U svjetlu obveza Republike Hrvatske koja je preuzela ispunjavanje mjerila predstavlja naravno conditio sine qua non članstva u Još u izvještaju o napretku Hrvatske u procesu pristupanja Europske unije kojeg je izradila Europska komisija i objavila još 2010. institucija ombudsmana spominjana je više puta posebno u smislu potrebe jačanja kapaciteta, pa je zamijećeno jačanje uloge efikasnosti pučkog pravobranitelja, ali s nedovoljnim ljudskim resursima. Priznato je vladino nastojanje da potakne promociju i zaštitu ljudskih prava, ali su istaknuti problemi u primjeni posebno duljina postupka, učinjeni pomaci u podizanju svijesti i javnosti o novom Zakonu o sprječavanju diskriminacije, ali da su i oni nedovoljni jer je znanje o tom zakonu ograničeno i među tijelima javne vlasti vlasti i među građanima s obzirom na mali broj pritužbi pa se kao razlog tome navodi se i ograničenje u resursima pučkog pravobranitelja za ostvarenje navedenih funkcija. Četvrto, ove institucije i njihovi zaposlenici pozdravili su prijedloge pripajanja institucije i pripajanje institucije i vide obostranu korist u zajedničkoj aktivnosti na području ljudskih prava. Podržavamo nadalje i zadržavanje i postojećeg uređenja s pučkim pravobraniteljem i posebnim pravobraniteljima. Posebna pravobraniteljstva svojim su dosadašnjim djelovanjima postigli jasnu vidljivost i prepoznatljivost. Tome smo svjedočili i ne tako davno raspravljajući o njihovim izvješćima o radu. Podržavajući postojeći sustav rukovodimo se prvenstveno zaštitom interesa pojedinca i mogućnošću da ostvari i zaštiti svoja prava na primjeren i dostupan način. Dosegnuta praksa u zastupanju interesa, posebnih skupina daje nam za to pravo. Uzmemo li u obzir na primjer da u područje zaštite prava djece u Europi dominiraju upravo samostalne institucije za dječja prava od 39 zemalja članica europske mreže pravobranitelja za djecu njih 22 imaju specijaliziranu instituciju za zaštitu dječjih prava parlamentarnog ili drugog tipa. Rijetki su slučajevi spajanje dječjeg pravobranitelja s pučkim. I zbog svega što sam navela klub SDP-a podržat će ovaj prijedlog zakona. Hvala vam lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovana zastupnice. Sljedeći je klub Hrvatske narodne stranke i poštovani zastupnik Boris Blažeković. Izvolite poštovani zastupniče. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, zamjenice ministra gospođo Artuković-Kunšt, kolegice i kolege. Pred nama je prijedlog jednog od najvažnijih zakona za jedno jedno društvo uopće. Zakon o pučkom pravobranitelju spada u tzv. organske zakone i treba se po mišljenju Ustavnog suda RH donijeti većinom glasova svih zastupnika čime pučki pravobranitelj dobiva još čvršći legitimitet. Kao što je već prije rečeno zakon se donosi nakon što je zakon donesen 2011. srušen na Ustavnom sudu zbog nedovoljnog broja glasova pri izglasavanju. Protekom vremena manjem od godinu dana navedeni ne donešeni zakon pretrpio je značajnije izmjene i to prvenstveno u dijelu koji se odnosi na objedinjavanje Ureda pučkog pravobranitelja s uredima ostalih posebnih pravobranitelja, a u cilju manje-više efikasnosti i racionalizacije poslovanja svih pravobranitelja. Mi u HNS-u mislimo da je praksa rada posebnih pravobranitelja pokazala i dokazala da oni stvarno trebaju ostati potpuno samostalni u svojem radu. Racionalizacija u slučaju ne znači da bi se povećala efikasnost, a uvjetovana nesamostalnost bi u stvarnoj praksi mogla dovesti do ometanja dobre prakse rada posebnih pravobranitelja. Ujedno mislimo da bi u budućnosti dodatnim financijskim ali zakonskim odredbama trebalo ojačati pozicije posebnih pravobranitelja. Posebnog smo uvjerenja da naša pažnja, pažnja Sabora mora biti puno značajnija u pogledu promocije rada i priznavanja rada posebnih pravobranitelja koji svakako trebaju i dalje aktivno surađivati s pučkim pravobraniteljem. Pučki pravobranitelj ima i treba imati ustavnu poziciju, pučki pravobranitelj je najviša institucija zaštita ljudskih prava u RH. Pučki pravobranitelj je opunomoćenik Hrvatskog sabora za promicanje, zaštitu ljudskih prava i sloboda utvrđenih ustavom, zakonima i međunarodnim pravnim aktima o ljudskim pravima i slobodama koje je prihvatila RH kao što to stoji u članku 2. predloženog zakona. To je svakako jedan od najvažnijih i najplemenitijih poslova uopće, ali to je ujedno jedan od najodgovornijih poslova uopće. Ovim prijedlogom zakona određuje se da pučki pravobranitelj ima najmanje tri zamjenika, najmanje tri zamjenika, čime se omogućava veća efikasnost rada pučkog pravobranitelja na cijelom teritoriju RH. Pučki pravobranitelj promiče i štiti ljudska prava i slobode te vladavinu prava, razmatrajući pritužbe o postojanju nezakonitosti i nepravilnosti u radu državnih tijela, tijela jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba s javnim ovlastima, a u skladu s posebnim zakonima i razmatra pritužbe koje se odnose na rad pravnih i fizičkih osoba. Nama se u HNS-u čini kako je prisutna nedovoljna informiranost građanki i građana o njihovim stvarnim pravima te o postojanju i opisu rada pravobranitelja popularnog ombudsmana. Smatramo da je neophodno značajno poboljšati informiranje i obavješćivanje građana o djelatnostima pučkog pravobranitelja. To treba raditi sustavno, na svim razinama koristeći sva moguća raspoloživa sredstva, znanja i ljudstvo. Mislimo da za upoznavanje građana kao i na koji način mogu i trebaju zaštiti svoja prava ne smije biti nerazumnih ograničenja. Ponavljamo preporuku da se u ovoj godini na temelju iskustva osmisli snažna promidžbena kampanja koja bi se mogla realizirati u idućim godinama. Ovime pozivamo sve medije da se odmah uključe u pojačano informiranje građana o njihovih pravima posebice iz domene zaštite ljudskih prava i građanskih sloboda i da time ojačamo rad pučkog pravobranitelja. Važno je javnost upoznati s člankom 7.zakona koji kaže da pučki pravobranitelj u svom radu samostalan i neovisan, zabranjen je svaki oblik utjecaja na rad pučkog pravobranitelja. U obavljanju svojih ovlasti pučki pravobranitelj djeluje u skladu s ustavnim zakonskim odredbama te međunarodnim pravnim aktima o ljudskim pravima i slobodama koji su dio unutarnjeg pravog poretka RH. pučki pravobranitelj se u svom radu rukovodi načelom pravičnosti morala te postupa nepristrano i u skladu sa standardima dobrog upravljanja. U obavljanju poslova iz svog djelokruga pučki pravobranitelj surađuje s javnošću a posebno s udrugama koje promiču interese građana, akademskom zajednicom i medijima. U obavljanju poslova iz svog djelokruga pučki pravobranitelj može zatražiti pomoć znanstvenika, stručnjaka, ustanova i drugih institucija. I nadalje, svakako treba javnost upozoriti na članak 20. Prijedloga zakona koji kaže da svatko tko smatra da su nezakonitim ili nepravilnim radom tijela iz članka 4. ovog zakona ugrožena ili povrijeđena njegova ustavna ili zakonska prava i sloboda može podnijeti pritužbu pučkog pravobranitelju jer ako radi pokretanja postupka. pučki pravobranitelj može radi ispitivanja pojedinačnih ili učestalih istovrsnih povreda ustavnih ili zakonskih prava i sloboda pokrenuti postupak na vlastitu inicijativu. Ako pučki pravobranitelj namjerava pokrenuti postupak na vlastitu inicijativu ili na prijedlog osobe čija prava nisu povrijeđena za provođenje postupka potrebno je pribaviti suglasnost osobe koju su ustavna ili zakonska prava i slobode neposredno ugrožena ili povrijeđena osim ako je riječ o zaštiti dobrobiti djeteta, ako je o slučaju saznao putem medija ili ako se radi o hitnom slučaju. I na koncu, nitko ne smije biti stavljen u nepovoljniji položaj niti pozvan na odgovornost zbog obraćanja pučkom pravobranitelju. Pučki pravobranitelj svoju funkciju u načelu vrši preporukama mišljenjima upozorenjima tijelima javne vlasti i svim ostalima koje je moguće ili stvarno ugrožavaju nečija ljudska prava i građanske slobode. Zbog toga je javna podrška i priznanje djelatnosti rada pučkog pravobranitelja još i važnija. Mi u HNS-u Liberalnim demokratima smatramo da je tu uloga medija nasušna i da se nijedan odgovorni medij ne može oglušiti na rad, primjedbe, preporuke i probleme pučkog pravobranitelja. Hrvatski sabor i mediji moraju biti najbliži saveznici rada pučkog pravobranitelja. Važno je zbog javnosti reći i da se ovim prijedlogom zakona predviđa spajanje ustanove Centra za ljudska prava s Uredom pravobranitelja te da je predviđeno osnivanje savjeta za ljudska prava pučkog pravobranitelja. Ujedno prijedlogom zakona predviđa se da pučki pravobranitelj obavlja i poslove nacionalnog preventivnog mehanizma za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih neljudskih i ponižavajućih ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, a u skladu s propisanim fakultativnim protokolom. Gledajući stvarnom životu u oči bez zavaravanja bilo koga pa najmanje samih sebe treba na koncu reći da su građani i građanke RH u prošlom razdoblju bili sve samo ne slobodni te da su im permanentno bila ugrožena ljudska prava. Pravo na istinu, pravo na posao, pravo na slobodu izbora, pravo na pravednu zaštitu, pravo na jednakopravnost pred sudovima, pravo na informiranje, pravo na obrazovanje, pravo na slobodu kretanja, pravo na zdravlje, pravo na socijalnu sigurnost, pravo na osobnu privatnost, pravo na jednakopravnost u zapošljavanju i još brojna druga ljudska prava i građanske slobode. Posebno ugroženo pravo bilo je pravo na pošteno upravljanje državom. U proteklom razdoblju država u svojim institucijama naprosto nije izvršavala svoju funkciju, nije bila ni poštena ni pravedna. HNS će podržati donošenje ovog Zakona o pučkom pravobranitelju s uvjerenje da je hitan postupak neophodan jer je još uvijek u primjeni zakon iz 1992. godine. Ljudska prava i uvjeti života u Hrvatskoj su potpuno drugačiji nego što su bili prije 20 godina. U međuvremenu je završio rat, nekoliko je puta promijenjen Ustav Republike Hrvatske, Hrvatska je opljačkana te društveno i vrijednosno devastirana. Tada to nismo mogli ni sanjati, a danas smo na pragu ulaska u EU. Tada su ljudska prava bila skoncentrirana na obranu života građana Republike Hrvatske i na zaštitu prava nacionalnih manjina, a danas se borimo s ljudskim pravom, pravom na rad i vraćanjem civilizacijskih vrijednosti u javni život. U ono doba još je postojalo malo poduzetništvo i obrtništvo, velike tvornice su poklanjane su tajkunskom privatizacijom te su zbog neodgovornosti i neimanja osjećaja za tuđe, a ne svoje sustavno uništavane. Danas je malog poduzetništva sve manje, obrtništvo je na izdisaju, veliki sistemi su na koljenima. Gospodarstvo do potpune devastacije u proteklom razdoblju dotiče dno. Građanke i građani nisu sigurni u sutrašnjicu. Nova Vlada Kukuriku koalicije raznim zakonskim mjerama i poboljšanjima ipak dovodi u situaciju gospodarstvo do zaustavljanja negativnog trenda. S početkom realizacije velikih investicija preokrenuti će se i tako neophodan snažni razvoj gospodarstva. No društvo je devastirano do same supstance pa su dubinske promjene potrebne u svim segmentima ljudskog djelovanja pa tako posebno i najznačajnije u segmentu ljudskih prava. Svaka osoba se rađa sa garantiranim ljudskim pravima, pravom na život, pravom na slobodu, pravom na sigurnost i pravom na sreću i ta prava nitko nikom ne može i nema pravo oduzeti, a država je tu baš zato da ta prava štiti. Svojom voljom, nakon što nas upišu u matične knjige, postajemo i politička bića, građani i građanke, a s 18 godina postajemo punopravni građani i građanke i kao građani i građanke prenijeli smo dio svojih prava i sloboda na državu, no naše slobode su bezgranične do trenutka dok ne uđemo u prostor tuđih sloboda, a sloboda svakog ljudskog bića je nasušna. Bez slobode nijedna druga ljudska vrijednost ne može biti ostvarena. Svako ljudsko biće treba slobodu kako bi razvilo svoje talente i kako bi ostvarilo sebe u potpunosti. Bez slobode ljudskih duh kopni, kultura i znanost se zapuštaju, gospodarstvo ne napreduje, naš um treba slobodu kao što naše tijelo treba zrak za disanje. Svako ljudsko biće je jedinstvena pojava, pojedinac ili pojedinka sa svojim osobnim, jedinstvenim idejama, željama i potrebama. Istodobno, on ili ona je i društveno biće, ovisno o ostalim pojedincima i pojedinkama i s određenim obvezama spram njih. Prava i slobode pojedinca ili pojedinke ničim ne smiju ugroziti prava i slobode drugog pojedinca, odnosno pojedinke. Sloboda i odgovornost su nedjeljivi, zajedno određuju odnose između pojedinca i zajednice. Individualna prava su neophodna ukoliko pojedinac ili pojedinka želi slobodno raspolagati svojim osobnim životom. Zbog toga sloboda mišljenja i izražavanja nije samo snažan moralni zahtjev za toleranciju i vladavinom prava, je ujedno i put prema razvoju ljudskog uma, put koji se temelji na natjecanju, slobodnim idejama, natjecanju znanjima. Pravo privatnog vlasništva također spada u ljudska prava. Bez priznavanja prava vlasništva mnoga druga prava ne mogu biti ostvarena. Suvremena politika potiče jednakost u početnim pozicijama svakog pojedinca, potiče natjecanje i pluralizam. Time se teži slobodnom pristupu tržištima za svakoga, slobodnom tržištu znanja, informacija, rada, roba, usluga, svim ostalim tržištima. Mi Liberali ujedno vjerujemo da je neophodno oslobađanje pojedinca ili pojedinke od prisile države i neimenovanih institucija kako bi pojedinac, odnosno pojedinka mogao odnosno mogla u potpunosti ostvariti svoju odgovornost u slobodi. Sloboda pojedinca uvjetovana je odgovornošću prema zajednici. Moderna država potiče povećanje sloboda građana, odnosno građanki u svim područjima života i nastoji smanjiti ulogu države do neophodnosti. To podrazumijeva sposobnost građana i građanki da se sami organiziraju. Suvremeno razumijevanje uloge države jest kroz zaštitu individualnih sloboda, zaštitu građana od nasilja iznutra i izvana te čuvanje Ustavom zajamčenih prava i određenja. Moderna država, država, politika osigurava da se određenja, prava i obveze primjenjuju na sve, ali ostavlja prostor slobodnog odlučivanja pojedincu ili pojedinkama. Mi Liberali smatramo da država mora koristit polazište ljudskih sloboda i odgovornosti u donošenju odluka o svim područjima djelovanja za sadašnjost, ali i za budućnost. Zbog toga, ako je poštena, ta politika odbija donositi rješenja za današnje probleme na račun budućih generacija zaduživanjem javnih financija ili nebrigom za okoliš. Zbog svega navedenog moderne demokratske države, uz razne druge moderne ustrojene institucije u smislu zaštite ljudskih prava u uspostavljanju i vrlo važnu neophodnu instituciju pučkog pravobranitelja ombudsmana i zato je ovaj prijedlog zakona tako važan. Vjerujem u sve nas u Saboru i u novu Vladu da ćemo se svi beskompromisno uhvatiti u koštac baš sa svim izazovima uspostavljanja najvećih mogućih standarda ljudskih prava i građanskih sloboda za naše građanke i građanke. Nadam se da nam nijedna promjena zakona i propisa neće biti dovoljno radikalna ako je vođena tim najvišim standardima. Mišljenja sam da naše ambicije moraju biti ogromne i bez limita. Sve što je poznato u vidu najviših dosega ljudskih sloboda i građanskih prava mora biti u najmanju ruku naš cilj, a u mnogim prilikama samo polazna točka jer za naše građane imamo i pravo i dužnost tražiti i realizirati apsolutno i samo ono najbolje. (SDP)** Hvala i vama. Sljedeći klub zastupnika u Hrvatskom saboru je klub HSU-a i poštovani zastupnik Željko Šemper. Izvolite poštovani zastupniče. Hvala, gospodine potpredsjedniče Sabora. Zamjenice ministra, kolegice i kolege zastupnici. Institucija pučkog pravobranitelja ili tzv. ombudsmana kako ga zovu u Europi nastala je u Švedskoj 1809. godine. U većini demokratskih, europskih država institucija parlamentarnog povjerenika, medijatora, pučkog pravobranitelja osnovana s ciljem zaštite pojedinca od lošeg rada uprave, odnosno lošeg upravnog postupanja. Nacionalni ombudsmani i parlamentarni povjerenici za ljudska prava, medijatori i osobe koji obnašaju sličnu dužnost postoje u većini europskih država gdje nadgledaju rad državne uprave i ukazuju na pojave tzv. loše uprave kao što su npr. nemar, sporost, pogreške, propusti, pristranost, diskriminacija što može prouzročiti nepravdu ili čak veliku štetu pojedincu. Osnivanje pučkog pravobranitelja Hrvatskog nacionalnog ombudsmana bilo je predviđeno još 1990. godine pa je Ustav RH tadašnjim člankom 93. odredio da je pučki pravobranitelj opunomoćenik Sabora RH koji štite ustavna i zakonska prava građana u postupku pred državnom upravom i tijelima koja imaju javne ovlasti. Na temelju te ustavne odredbe donesen je Zakon o pučkom pravobranitelju 1992. godine prema danskom modelu. Zakonom je određeno da pučki pravobranitelj razmatra pojedinačne slučajeve ugroženosti prava građana koja su im prilikom izvršavanja poslova iz svoje nadležnosti pričinila tijela državne uprave, tijela sa javnim ovlastima ili djelatnici u tim tijelima. Osim razmatranja pojedinačnih slučajeva pučki pravobranitelj razmatra i druga pitanja koja su od interesa za zaštitu ustavnih i zakonskih prava, a odnose se na nepravilan rad upravnih tijela ili tijela sa javnim ovlastima. Zakon predviđa obvezu pučkog pravobranitelja da Hrvatskom saboru podnosi jednog godišnje izvješće o svome radu. U Godišnjem izvješću o radu prema dosadašnjoj praksi pučki pravobranitelj ne izvješćuje samo o svome radu nego objavljuje i podatke relevantne za ocjenu dosegnutog stanja poštivanja ustavnih i zakonskih prava građana. Zakon o pučkom pravobranitelju predviđa i pravo pučkog pravobranitelja da Hrvatskom saboru predlaže izmjene zakona ili donošenje novih zakona koji se odnose na zaštitu ustavnih i zakonskih prava građana, ali tu mogućnost nijedan od tri dosadašnja pravobranitelja nije iskoristio. Posebno tu mislim na neke problematične i štetne odredbe aktualnog Zakona o mirovinskom osiguranju. Za razdoblje 2004. – 2011. godina karakteristično je da se broj pritužbi pučkom pravobranitelju postupno povećao sa 1653 iz 2005. godine na 1900 iz 2011. godine. S time da se znatno povećao broj neosnovanih pritužbi kojih je u 2011. bilo čak dvije trećine od svih podnesenih. U cijelom promatranom razdoblju oko 25% pritužbi ostajalo je neriješenih, najčešće zbog šutnje državnih tijela. U više od 50% primljenih predmeta interveniralo se davanjem savjeta tužitelju, a u ostalima su prevladavale preporuke dok su se upozorenja rijetko izdavala. Nije nevažno istaknuti činjenicu da je u razdoblju mandata aktualnog pučkog pravobranitelja broj zaposlenih u njegovu uredu enormno povećan. U razdoblju '96. – 2004. u Uredu pučkog pravobranitelja prosječno je zaposleno 12 državnih službenika i 1 namještenik dok je početkom ove godine zaposleno 28 državnih službenika i 1 namještenik, a planira se zaposliti još 2 državna službenika. Prije ocjene tih podataka trebamo imati u vidu da se broj pritužbi u odnosu na prethodno razdoblje nije povećao više od 7 do 8%. Imajući u vidu broj predmeta u radu te brojnost zaposlenih rad, angažman i promicanje ljudskih prava od strane pučkog pravobranitelja i njegovih zamjenika ne bi se moglo ocijeniti boljim od zadovoljavajućeg. Osobno sam prije 10-ak godina pučkom pravobranitelju ukazao na neustavne odredbe aktualnog Zakona o mirovinskom osiguranju, ali nažalost nisam dobio nikakav odgovor. Na isti problem odgovor od Ustavnog suda dobio sam nakon 9 godina kad je već završilo prijelazno razdoblje, a problem djelomično riješen. Hrvatsko iskustvo zorno pokazuje da kod osnivanja institucije nacionalnog pravobranitelja posebnu pozornost treba posvetiti zakonskom uređenju djelokruga institucije, zajamčiti neovisnost institucije koja mora obuhvatiti i dostatna financijska sredstva te načinu izbora pravobranitelja. Kod definiranja djelokruga pravobranitelja trebalo bi poći od načela koja se odnose na status državnih ustanova za promicanje i zaštitu ljudskih prava tzv. "pariška načela" koju je usvojila Opća skupština UN-a skupština UN-a Rezolucijom br. 48/134. 30. prosinca '93. godine. Osobitu pažnju valja posvetiti tome da nacionalna institucija pučkog pravobranitelja bude nedvojbeno institucija zadužena za promicanje i zaštitu individualnih ljudskih prava zajamčenih međunarodnim instrumentima i nacionalnim zakonodavstvom. Hrvatsko iskustvo pokazuje da mogućnost neposrednog kontakta građana sa pučkim pravobraniteljem znatno podiže efikasnost rada institucije, pridonosi promociji ideje o pravu na zaštitu idejnih prava i bitno olakšava pristup instituciji osobama koje se nalaze u nepovoljnom društveno-ekonomskom položaju. Hrvatsko iskustvo također pokazuje da kod zakonskog uređivanja izbora pravobranitelja posebnu pažnju treba posvetiti postupku utvrđivanja kandidata za tu dužnost te načinu samog njihovog izbora. Jedan od uvjeta je da to bude istaknuti stručnjak koji u javnosti uživa ugled koji se dokazao kao zaštitnik i promicatelj ljudskih prava i sloboda. Sva tri dosadašnja pučka pravobranitelja ispunjavali su samo kriterij formalne stručnosti, dakle 15 godina radnog iskustva u pravnoj struci, ali nijedan od njih nije bio u trenutku izbora osobito istaknuti pravnik niti u javnosti poznat u oblasti zaštite ljudskih prava na temelju svoga osobnog zalaganja. To znači da nijedno dosadašnje imenovanje nije jamčilo da će izabrana osoba biti neovisna i samostalna te da neće biti podložna bilo čijim uputama i nalozima ili vlastitim političkim ambicijama. Na samom kraju sumirajući iskustva institucije pučkog pravobranitelja može se zaključiti da u važećem hrvatskom zakonu postoji odgovarajuća osnova za djelovanje pučkog pravobranitelja u funkciji branitelja ljudskih prava, ali da tijekom 19 godina postojanja institucije nije postignut konsenzus političkih struktura u njegovom stvarnom djelovanju kao neovisnog zaštitnika ljudskih prava. Ipak, institucija pučkog pravobranitelja doprinijela je osobito u razdoblju '97. – 2001. godina napretku u prihvaćanju ideje vladavine prava i zaštiti ljudskih prava u RH. Hrvatski Hrvatski sabor je 15. lipnja ove godine prihvatio prijedlog za hitnim postupkom donošenja ovog zakona jer Zakon o pučkom pravobranitelju nije bio usklađen s ustavnim promjenama iz 2000. godine. Iako je hitnost donošenja tog zakona obrazložena potrebom usklađivanja s nastalim promjenama ustavno-pravnog položaja institucije pučkog pravobranitelja i opravdanog državnog razloga osiguranja odgovarajućeg sustava zaštite temeljnih prava građana zapravo se radi o potrebi pokretanja postupka izbora pučkog pravobranitelja i njegovih zamjenika. Ovaj prijedlog zakona je bolje koncipiran od sada važećega osobito njegova načela. Međutim, može se u članku 5. konačnog prijedloga zakona primijetiti da su u djelokrug pučkog pravobranitelja uključene i nove zadaće koje nisu karakteristične za europske ombudsmanske institucije, a to je istraživačko-analitička djelatnost, razvijanje i održavanje baza podataka i dokumentacija. Nesumnjivo je da analitički materijali i odgovarajuća baza podataka, ako su stručno izrađeni mogu znatno olakšati rad pučkog pravobranitelja. Međutim, pitanje je da li je vaš pučki pravobranitelj taj koji bi trebao izrađivat takve materijale ili bi to trebale raditi znanstvene i stručne institucije. Odgovor na pitanje zašto predlagatelj zakona u djelokrug pučkog pravobranitelja uključuje i zna da će neuobičajene za to instituciju, nalazi se u članku 36. konačnog prijedloga kojim se uređuje pripajanje centra za ljudska prava pučkom pravobranitelju. Prilikom donošenja zakona mi zastupnici trebamo ocijeniti svrsishodnost takvog rješenja osobito s aspekta učinkovitog obavljanja poslova pučkog pravobranitelja koji su karakteristični i za sve ombudsmanske europske institucije. Dobro je i rješenje ovoga prijedloga zakona izričito zakonsko propisivanje imuniteta pučkog pravobranitelja i njegovih zamjenika te nespojivost obavljanja i funkcija s bilo kojom javno ili profesionalnom dužnosti te članstvom u političkoj stranci.

po članku 12. stavak 2. radi pojašnjena cijelog postupka kandidiranja predlažemo ubaciti rečenicu koja određuje rok za objavu javnog poziva koja glasi "Pučki pravobranitelj objavit će najkasnije u roku od 30 dana od dana izbora na tu dužnost, javni poziv za predlaganje kandidata za zamjenike pučkog pravobranitelja." U članku 34. stavak 2. predlažemo izmjenu riječi imenovan, sa riječi izabran s obzirom da je pučkog pravobranitelja bira Sabor, prema tome mijenjamo riječ imenovan u izabran. I u drugoj rečenici gdje kaže "U roku od 30 dana, mi ubacujemo najkasnije u roku od 30 dana.", radi ubrzavanja postupka. Ovlasti i dužnosti pučkog pravobranitelja dobro su definirane, također i postupanje pučkog pravobranitelja na njih kao i odredbe o Uredu pučkog pravobranitelja, HSU-a nema primjedbi. Prema članku 31. stavku 2. obveza pučkog pravobranitelja da osnuje savjet za ljudska prava pučkog pravobranitelja protivna je načelima koja se odnose na status državnih ustanova za promicanje i zaštitu ljudskih prava, tzv. Pariška načela. Koju je osvojila opća skupština UN-a prosinca 1993. godine,a upitna je i sa stanovišta članka 93. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske koji jamči samostalnost i neovisnost pučkog pravobranitelja u njegovom radu. Zbog toga u stavku 1. članku 31. prije prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi pučki pravobranitelj može osnovati savjet za ljudska prava pučkog pravobranitelja. Nadalje prema članku 32. stavku 1. zakonsko propisivanje obavezne suradnje pučkog pravobranitelja i specijaliziranih pravobranitelja iz članka 32. stavku 1. konačnog prijedloga. Protivno je također istim načelima, pa zbog toga predlažemo da se u stavku 1. članku 32. riječi dužni su zamjenjuje sa riječi mogu. Nadam se da će predlagač konačnog prijedloga zakona uvažit predložene amandmane, a klub zastupnika HSU-a će podržati ovaj Zakon o pučkom pravobranitelju. Hvala lijepa. u skladu sa člankom 207. stavkom 2. Poslovnika Hrvatskog sabora u 10.46 isteklo vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Sljedeći klub zastupnika u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Davorin Mladar i klub HDZ-a. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Konačni prijedlog

bez iznimke svi koji su govorili o donošenju Zakona o pučkom pravobranitelju govorili su o jednoj osobito važnoj instituciji, o opunomoćeniku Hrvatskoga sabora, o službi koja je od posebnog značaja za državu jer štiti temeljne slobode i prava, ustavom garantirane slobode i prava građana. I nakon svih tih, rekao bih potrebnih i nužnih ocjena o značaju ovog zakona ponovno smo suočeni s činjenicom da ga donosimo u hitnom postupku. Prigovarali smo kod utvrđivanja dnevnog reda, prigovaramo i sada jer mislimo da je povrijeđeni Poslovnik Hrvatskoga sabora, jer svi argumenti koji su do sada izneseni nisu argumenti iz Poslovnika da bi se mogao uvrstiti u dnevni red ovaj zakon po hitnom postupku. A s obzirom na njegov značaj, s obzirom na činjenicu da su neki prigovarali da se postupa po zakonu koji je donesen još 1992. godine. Stvarno je pred svima nama pitanje čemu hitni postupak, zbog čega skraćujemo raspravu o tako važnim pitanjima i o institucijama koje će garantirati ljudska prava, slobode pojedinca, njegova prava u odnosu na postupanje tijela državne vlasti. Međutim, kao i uvijek do sada Vlada nije prihvatila argumente da dva čitanja zakona mogu i u odborima, a pogotovo ovdje na plenarnoj sjednici biti dobar način da se popravi sve ono što bi se eventualno u ovom tekstu zakona zakona moglo, a ima toga što bi se moglo popraviti. Mi smo ovdje suočeni sa prijeporom o formi, a ne toliko o sadržaju zakona. Naime, razlog zašto ovaj zakon nije na snazi je broj potrebnih glasova ili kvalificirana većina kojom je trebao biti donesen a nije. Pa smo stoga ponovno u saborsku proceduru uputili taj zakon, izmijenjenog sadržaja, izmijenjenog sadržaja u jednom vrlo važnom dijelu, ali i u jedinom temeljnom pitanju rada pučkog pravobranitelja. A to je pitanje da li taj ured može može poslovati samostalno kao i do sada i da li uz njega postoje specijalizirani posebni pravobranitelji za određene osjetljive skupine ili grupe građana ili to je prijedlog novog zakona, ili ono što je bio prijedlog dosadašnjega da ured pučkog pravobranitelja u sebi sadrži i ove specijalizirane urede, dakle pravobranitelje za ravnopravnost spolova, za prava djece i za osobe s invaliditetom. Kada govorimo o logici kojom se vodila i ranije Vlada jedan od argumenata zašto se spajalo posebne pravobranitelje u jedan jedinstven ured je i činjenica da su takva rješenja poznata u komparativnom zakonodavstvu europskih zemalja koje često uzimamo kao primjer kada govorimo o tome kako su pojedina pitanja te zemlje uredile. Pa s obzirom da je ovdje već bilo i rečeno ombudsman kao insitut je institut skandinavskog prava koje su kasnije preuzele većina zemalja zapadnoeuropske civilizacije. I zbog toga je dužan sam reći i zbog naše javnosti kada gledate u komparativno zakonodavstvo prvo skandinavske zemlje Danska, Finska, Island, Norveška, Švedska imaju jednog jedinog pravobranitelja koji štiti ljudska prava i slobode i nemaju specijalizirane ustanove kako smo mi do sada imali rješenje. Isto tako i druge europske zemlje, jedan veliki dio zemalja koje bi nam mogle biti uzorom s obzirom ili na broj stanovnika ili na nekakav, visinu standarda življenja imaju isto takvo rješenje da postoji jedan ili eventualno dva pravobranitelja. Ali zbog načina izbora i imenovanja njihovog, dakle neke gdje postoje dva, jednog imenuje predsjednik države, a drugog bira Parlament. Ali ovo rješenje sa pojedinim specijaliziranim pravobraniteljima rekao bih da je u manjini u komparativnom zakonodavstvu i pitanje koliko je to rješenje dobro. Posebno treba istaknuti i stav sa sastanka pravobranitelja centralne istočne Europe i povjerenika za ljudska prava Vijeća Europe iz 2000 godine gdje je zaključeno da bi postojanje specijaliziranih pravobranitelja moglo oslabiti opće pravobranitelje, te izazvati zbunjenost javnosti. Također je uočeno da bi u razdoblju tranzicije i financijske nesigurnosti bilo racionalnije usmjeriti sva raspoloživa sredstva na ured postojećeg nacionalnog pravobranitelja, te u slučaju potrebe imenovati zamjenike za specifična pitanja. I to je upravo bilo dosadašnje rješenje koje zbog proceduralnih razloga sada ponovno upitno, odnosno mijenja se ovim prijedlogom koji je uputila Vlada. prijedlog je bio da uz pučkog pravobranitelja postoje njegovi zamjenici koji su specijalizirani za određena područja ili za određene grupe ljude koje se smatra posebno osjetljivim skupinama i razlogom da se posebna pažnja posvećuje zaštiti upravo tih skupina. Još jedan argument u prilog teze da nam se čini da je bolje imati jedan ured pučkog pravobranitelja

značaj i težinu koju oni do sada na temelju našeg postojećeg zakonodavstva nemaju. Međutim, sve te argumente predlagatelj je saslušao ali nije niti argumentirano odbacio, niti je odgovorio zbog čega je ovo rješenje bolje. Razlog ili argument da se nedovoljno štite ljudska prava i da će se bolje štititi sa specijaliziranim pravobraniteljima jednostavno ne stoji. To nije stvar da li postoji jedan ili pet ureda. To je više pitanje kako oni koji su za to zaduženi i ovlašteni svoj posao obavljaju i kako vrše svoje dužnosti. Da li se ta prava štite u dovoljnoj mjeri sigurno ne, jer sloboda nema cijenu, pa tako ni zaštita sloboda i prava ne može biti prepuštena slučaju ili povremenoj inspiraciji pojedinog ureda, nego treba biti zaštićena što je više moguće. Zbog toga smo vjerovali da je formiranje jednog jedinstvenog ureda pučkog pravobranitelja s posebnim ustavnim ovlastima, sa zamjenicima za određene kategorije zaštićenih ili posebno osjetljivih skupina bolje rješenje i samopodredno, ne kao prvi argument, ali argument koji se isto može upotrijebiti činjenica racionalizacije poslovanja, smanjivanja troškova svih institucija državne uprave ili onih koji su tome slični pa tako i opunomoćenika Hrvatskoga Hrvatskoga sabora. Sigurno da i ta racionalizacija bi bila bolje provedena kada bi umjesto tri ili četiri posebna ureda imali jedan jedinstveni Ured pučkog pravobranitelja sa zamjenicima za određena područja. Tada smo obrazlagali svoje stajalište na pojedinim odborima, ukazivali smo na sličnost rješenja i kod Državnog odvjetništva i smatramo da je takvo rješenje racionalno, da je takvo rješenje dobro. A u ovom slučaju s obzirom na poseban položaj u Ustavu mislimo da je čak i kvalitetnije rješenje zbog značaja ovih dužnosti koje postoje kod posebnih pravobranitelja. Na žalost naši argumenti do sada nisu prihvaćeni, pa je tako ponovo zakon se našao u hitnom postupku. Argumenti nisu prihvaćeni ni da ćemo time dodatno ojačati te službe jer nam se čini da je Uredu pučkog pravobranitelja spajanje Centra za ljudska prava bez uvrede ikome ipak najmanje bitna stvar za osnažiti jednu ovako posebnu službu. Naime, posebni pravobranitelji su ljudi koji su već stekli određeno iskustvo, koji imaju formalne pretpostavke za obavljanje tog posla, koji obavljaju posao najsličniji pravosudnim tijelima, pa na taj način vjerojatno bi bolje odgovorili i zahtjevima jednog jedinstvenog ureda i naravno da bi svojim profesionalnim radom i kapacitetom koji pojedini uredi imaju osnažili i Ured pučkog pravobranitelja. Rekao sam naši argumenti do sada nisu prihvaćeni, mada je u razgovorima bilo spomenuto kao argument da ne znači da u nekom budućem vremenu se neće prikloniti ideji osnivanja jednog jedinstvenog ureda. Ostaje naravno i prigovor da će se sutra pojaviti neka četvrta posebna skupina ljudi koja traži posebnu zaštitu, pa ćete morati osnivati i nove urede pravobranitelja recimo za osobe treće životne dobi ili nešto slično što je već u raspravama bilo spominjano jer će biti potrebe a neće biti moguće to riješiti u okviru jedne jedinstvene institucije. Dakle, i načelo racionalnosti i efikasnost govori u prilog tome da se uredi pravobranitelja spoje u jedan jedinstveni ured. Na žalost to do sada nije bilo prihvaćeno od strane predlagatelja. Klub HDZ-a ne dijeli ocjene izrečene ovdje da su tri dosadašnja pučka pravobranitelja zadovoljavajuće ili jedva zadovoljavajuće obavili svoje funkcije. Oni su stvarali jednu instituciju ispočetka bez ikakvog rekao bih iskustva u tim poslova uzimajući za uzor one razvijene zemlje koje su takve institucije osnovale prije stotinjak ili više godina i vjerujem da su svojim radom doprinijeli i shvaćanju potrebe postojanja takve institucije, da su svojim radom razvili i imaju zadaću i dalje razvijati funkcioniranje ureda bilo pučkog pravobranitelja, bilo ovih specijaliziranih i vjerujem da su oni i dodatno potaknuli svijest javnosti za potrebu zaštite pojedinih grupa stanovnika čija prava oni štite. A s obzirom da su uvijek negdje u procjepu ili u sukobu između tijela državne vlasti ili institucija s javnim ovlastima i očekivanja vlasti kako će se oni ponašati i kakve će zaključke donositi, uvjeren sam da je njihova uloga vrlo delikatna ali da je većina njih svoju funkciju obavila na zadovoljstvo onih koji su ih imenovali ili birali i da su svojim radom doprinijeli razvoju cijele institucije pučkog pravobranitelja, najbolji dokaz je ili posebnih pravobranitelja, najbolji dokaz je tome i ova rasprava gdje se govori o potrebama unapređenja ovog zakona i možda čak davanja drugačijih ovlasti kako bi mogli reagirati snažnije ili direktnije na očitovanje ili još bolje rečeno na ne očitovanje tijela državne vlasti kada su upozorena da svojim postupanjem krše ljudska prava. Nikada neće biti dovoljno zadovoljena potreba za njihovo djelovanje s obzirom na to da nužno tijela državne vlasti imaju za potrebu svojim postupanjem i ne namjerno kršiti ljudska prava i stoga se mi izuzetno brinemo o tome kako će ta institucija izgledati u budućnosti. Nažalost, čini nam se da naši argumenti nisu dovoljno prihvatljivi predlagatelju ali vjerujemo da će i praksa i rad ovako ako se ovakav zakon donese ubrzo zahtijevati promjene i nove izmjene ovoga zakona i da će i zbog principa racionalizacije, ali i zbog osnaživanja institucija kada se one sve ove pojedine službe grupiraju a ne razdvajaju biti uskoro na dnevnom redu ovog Parlamenta ponovo Zakona o pučkom pravobranitelju tada sa prijedlogom da se njegov rad s obzirom da su ljuska prava i sloboda jedinstveni i ne mogu se dijeliti po pojedinim kategorijama, vjerujemo da će naši argumenti biti uzeti u obzir i da ćemo mijenjati uskoro ovaj zakon. Hvala vam lijepo.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Konačni prijedlog Zakona o pučkom pravobranitelju. Već i same riječi pučki pravobranitelj donekle proizlazi njegova uloga i potreba u hrvatskom društvu za ulogom pučkog pravobranitelja u onom smislu u kojem netko reče kao što se radi u Skandinaviji i drugim zemljama, a u značenje ombudsmana. Bilo je ovdje rasprave o tome iako to kako bi jedan pisac rekao pučki pravobranitelj kako to gordo gordo zvuči pučki pravobranitelj, bilo je ovdje rasprava o tome da se taj naziv promijeni u narodni pravobranitelj. E sada, dakle i to iz razloga što bi puk značio stalež, stalež koji su produkt, proizvod davnih vremena. Međutim, nisam htio tada ulaziti u ispravak netočnog navoda. Po tome bi valjda i Europska pučka stranka trebala nekakva također staleška stranka, što nije uopće što nije uopće točno. Prema tome, predlaganje zapravo mijenjanje našega jezika evo i ovdje s ove govornice pa čak i o pučkom pravobranitelju smo imali prijedlog da od govornika koji je govorio za ovom govornicom da se to već sami naziv pučki mijenja u narodni. Možda da bude pravobranitelj naroda i narodnosti. Ja ne znam koji je dalji korak i namjera predlagatelja koji je ovdje za ovom govornicom govorio tada nisam ulazio u ispravak, ali zaista neke stvari prelaze svaku mjeru. Što je pučki pravobranitelj u RH? Imali smo priliku vidjeti prilikom izvješća koje je pučki pravobranitelj podnosio ovdje Hrvatskom saboru i gdje se radilo koliko koliko se ja sjećam o nekih dvjestotinjak slučajeva ili nešto više koji su bili rješavani tijekom jedne godine. U odredbama ovoga zakona se kaže da pučkog pravobranitelja bira Hrvatski sabor pa je on neovisan, nestranački i još niz drugih da kažem epiteta ima pučki pravobranitelj, bira se na 8 godina uz mogućnost ponovnog izbora. Koliko puta ponovni izbor, to ne piše, u članku 10.ne piše. Koliko puta netko može biti pučki pravobranitelj? Možda doživotni, ja ne zna ali iz ove neodređene definicije to mi ne možemo saznati. Nadalje, kaže da pučki pravobranitelj u članku 12.piše ima najmanje tri zamjenika. A koliko najviše, to ne piše. 15, 35, 99? Tri najmanje. Pa mi onda nije jasno da ako već postoji mogućnost broja zamjenika dakle umnažanja broja zamjenika da se onda u tom slučaju dakle s tim argumentom ne može govoriti i o onome što je govorio u ime u ime Kluba zastupnika HDZ-a gospodin Mlakar dakle a u svrhu racionalizacije smanjene potrošnje u ovakvoj situaciji kada je država na koljenima na koljenima gospodarsko ekonomski, u situaciji kada građani nemaju za kruh, a mi množimo i umnažamo pučke ili ostale pravobranitelje. Dobro je rekao prethodni govornik, možda će se javiti potreba ili netko će zahtijevati da se uvede pučki pravobranitelj za osobe treće životne dobi. Ali ja bih nešto drugo rekao, kolika je problematika u kršenju i ljudskih prava i zakona i rekao bih neočitovanja na neočitovanje npr. Ministarstva branitelja. Pa ja imam predstavki i pritužbi građana koji se masovno bune što se ministarstvo ne očituje na njihove zahtjeve, na njihovu dokumentaciju, na njihovu argumentaciju. sad trenutno sam pisao, prije sam razgovarao, sad sam i pisao ministru branitelja u svezi gospodina Ante Oršolića koji potražuje osam godina da mu se prizna status hrvatskog dragovoljca. Je li to također predmet pučkog pravobranitelja, neodgovaranje ili neočitovanje pučkog pravobranitelja na neočitovanje jedne institucije kao što je ministarstvo. I prije vaše ministarstvo kada je HDZ bio na vlasti ovdje i njegovi koalicijski partneri, da ne kažem što drugo, također. Dakle čovjek vodi svoju borbu za svoje pravo osam, devet godina, a ima mirovinu od koje živi on, žena je invalid, 950 kuna u Vukovaru. U Vukovaru, dakle Oršolić Anto. Pa je onda gospodin Nikola Slobođan iz Sibinja kod Slavonskog Broda, pa Jurić Franjo iz Badljevine kod Pakraca, gore prema Lipiku i takvih ima niz. I oni saborske zastupnike mole i kume da interveniramo kod nadležnih institucija, nadležnih ministarstava, pa možda bi bilo dobro da razmislimo o pravobranitelju branitelja koji bi onda zastupao i branio, valjda su i oni puk, valjda su i oni pučani i pripadaju pučkog pravobranitelju. Ili će jedan od zamjenika, onih ne znam koliko, biti zadužen isključivo za zastupanje prava, dostojanstva branitelja. Kada je to pučki pravobranitelj kaže se da se on štiti i sprečava dakle radi na očuvanju ljudskih prava, protivi se ili procesuira, na svoj način vrši izvid kod okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka koji se događaju u svim društvima. Kada se pučki pravobranitelj zauzeo za one žene u Vukovaru koje su silovane i koje su prijave USKOK-u i DORH-u svoje slučajeve imenom i prezimenom što nije lako. Jel ikada pučki pravobranitelj priupitao DORH što je s tim slučajem. Zalažemo se za njihova prava, za njihova ljudska i ženska prava, za njihovu čast. Ne, nikada. Ima li pučki pravobranitelj pravo samoinicijativno, bez prijave intervenirati? Ima, ali ne intervenira. Ovdje nisam došao zbog kritike pučkog pravobranitelja nego je ovo zakon o organizaciji i pučkog pravobranitelja i njegovog ureda, njegovih zamjenika i svega ostaloga, izvida i ono što kaže gospodin, jedan reče ovdje proširenih ovlasti. Dobro je i nadam se da će te proširene ovlasti kada pučki pravobranitelj može zatražiti pokretanje i prekršajnog i kaznenog postupka što je novost u ovoj legislativi, dakle taj dio je dobar i to je ono zbog čega bih ja osobno upravo zbog toga i nadam se da će zbog toga pučki pravobranitelj imati i više posla i više intervencija i više prijava građana. Ovako je on figurirao kao fikus, pravni fikus, a ja sam ga shvaćao i građani ga shvaćaju kao urez prava, pravde i pravednosti u Republici Hrvatskoj što nije isto pravo, pravda i pravednost. To već znamo iz izbora za predsjednika Republike. A zapravo niti je imao kakve ovlasti, hrvatski građani, porezni obveznici su debelo plaćali sve to skupa i još i ostali koliko ima pravobranitelja i koliko ima ureda, koliko ima službenika, koliko namještenika, koliko svega ostaloga pa se čovjek onda s pravom pita li ili hoće li klub HDSSB-a na ovakav zakonski prijedlog i pristati. Kažem, samo formulacija u kojoj se kaže da pučki pravobranitelj napokon dobiva mogućnost, napokon dobiva mogućnost da može predložiti nakon svih svojih izvida i intervencija prema tijelima državne

U samom dakle zakonskom prijedlogu, u tekstu zakonskog prijedloga o kojemu su više moji prethodnici govorili dakle kaže se u članku 5. da u području promicanja ljudskih prava i sloboda, nekada smo to označavali još i pridjevom osnovnih ljudskih prava i sloboda jer mi u Hrvatskoj sada imamo niz drugih pučkih pravobranitelja koji se bave pravima djeteta, žena itd., prema tome ovdje bi zapravo trebalo biti osnovnih ljudskih prava i sloboda. O članku 12. i ovoj formulaciji o najmanje tri zamjenika zaista je bespredmetno govoriti jer to otvara mogućnost da saborska većina, debela saborska većina izglasa pravobranitelja i ne znam koliko, jer ovdje ne piše koliko, tri najmanje, a koliko će ih biti to ne znamo i sve će to građani Republike Hrvatske sa svojim PDV-om od 25%, skupljom strujom, plinom, vodom i svim ostalim očito platiti. platiti. O nadzoru, dakle o izvidu onda o nadzoru koje obavlja tijelo a u članku 27. kaže ovako "ako tijelo koje obavlja nadzor u zato ostavljenom roku ne izvijesti o utvrđenim činjenicama i poduzetim mjerama pučki pravobranitelj će o tome obavijestiti Vladu RH". Je li Vlada Republike Hrvatske izvršna vlast ili pravosudna vlast? Ili pak možda se netko misli da evo premijer Milanović ulazi u ocjenu ove žalosne prometne nesreće u Mađarskoj da je to zapravo etički neutralno pa će Vlada tako valjda i kada pučki pravobranitelj podnese podnesak Vladi ocjenjivati je li nešto neutralno, je li nešto uredno ili je nešto neuredno. Pa je li Vlada pravosudna vlast? Ili je pravosudna vlast u RH nezavisna? Čemu Vladi kad postoje druge institucije pravosudne, Vlada nije pravosudna institucija. tome, malo je ta formulacija ha blago rečeno žalosna, a da nije smiješna. O tome da treba obavijestiti Hrvatski sabor koji ga imenuje to je već druga stvar. On podnosi izvješće Hrvatskom saboru godišnje i Hrvatski sabor o tome može raspravljati. Dakle, pučki pravobranitelj podnosi izvješće Hrvatskom saboru. Evo i tako naši građani su recimo mahom uvrijeđeni kada netko kaže, a poglavito kada to kaže netko tko je na čelu Hrvatske vlade da je '45. godine su bila takva vremena da je bilo normalno da netko ima pravo ubiti stotine tisuća zarobljenih vojnika, civila, žena i djece. Je li tu povrijeđena, čitajte "Glas Slavonije" str. 5. od subote, jesu li tu povrijeđeni svi građani RH? Pa nitko Pa nitko ne intervenira pa ni pučki pravobranitelj. Ako treba dostavit ćemo mu citat koji je sada izrečen ovdje, a mogu i vama dostaviti iz kluba SDP-a. Donijet ću vam ja pa pročitajte. I povećat ću vam to da bolje vidite. I takvih stvari se događa u ovom društvu da građane zapravo se vrijeđa najblaže rečeno neopreznim, neodmjerenim i neodgovornim izjavama a da nitko ne reagira. Oni koji imaju moć, o kojima je netko ovdje govorio, a to su mediji, financijski magnati i ustanove njih to i ne zanima, takve stvari jer zna se da su u sprezi sa ovakvim, ali pučki pravobranitelj bi morao biti nezavisan i u ovakvim situacijama intervenirati. Mislim da će klub HDSSB-a biti suzdržan na kraju krajeva dok se još konzultiramo u svezi ovoga zakona. Hvala lijepo gospodine Leko, oprostite što sam sekunde. I deveti Klub zastupnika nezavisne liste i poštovani zastupnik Ivan Grubišić. Izvolite.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, zamjenice pučkog pravobranitelja, kolegice i kolege. Prvi put kaže se da se mačićima bacaju stvari, a ja ću ipak neke stvari iznijeti pred ovim Domom kao svoja mišljenja u ime Saveza za građansku i etičku Hrvatsku preko koje smo liste nezavisne dvojica zastupnika ušla u Hrvatski sabor, a uz pomoć gospodina Šojata koji se priključio našem klubu osnovali smo i Klub nezavisnih zastupnika u ime kojega sada ću par riječi reći. Neke opaske koje sam osobno doživio i doživljavam kroz rad ovoga Sabora mislim da smo pošli jednim putem koji je dug i neće donijeti željene promjene i da često puta gubimo dragocjeno vrijeme jer život neće čekati ni ovaj Dom ni naše odluke, život piše povijest onako kako se ona svakoga dana događa. Mi smo se zalagali za korijenite promjene u hrvatskom društvu na tri sektora, korijenite promjene u vođenju politike, korijenite promjene u strukturiranju Hrvatske i korijenite promjene u duhu demokratske procedure i isluženih ili onih koji su slabo obavljali svoju zastupničku dužnost u ovom Saboru. Mi idemo na promjene i to se vidi na ovim zakonima prvog i drugog čitanja. Bolje uvijek dva čitanja nego jedno i po hitnom postupku, ali smo se odlučili po onoj priči kad je gospodar htio skratiti rep svome psu da je odlučio da će mu pomalo rezati rep da ga manje boli. A kad je on rezao rep svaki ga je put boljelo, a umjesto da je odrezao jedanput i bol bi bila prošla. To je metafora koja ima svoje prednosti i nedostatke, ali ja smatram da bez korjenitih promjena polako rezanjem repa i donošenjem nekih zakona, zakonskih propisa nećemo nadvladati krizu u kojoj se nalazimo. Ja sam u hrvatskoj javnosti poznat kao don Ivan, ali ovdje ne govorim kao don Ivan, ne govorim u ime institucije premda sam vjerno služio 50 godina, govorim kao narodni nezavisni zastupnik u Hrvatskom saboru. Volio bih, a to bi bilo i u duhu samog Ustava, a to sam rekao i na početku zasjedanja Sabora kada me je jedan kolega pitao kako se osjećam rekao sam da mi je drag plac na Tuškancu za parkiranje pa da bih volio da sabornici parkiraju svoju stranačku pripadnost na Tuškancu, a da dođu u Sabor kao saborski narodni zastupnici i da se toga držimo. Na ovom Saboru smatram i ovom zasjedanju, je velika odgovornost kakva će biti hrvatska budućnost. Nama je potreban ovako malo pomalo radimo, kažem više gubimo vrijeme nego dobivamo na kvaliteti. Premda su potrebne ove rasprave, pa i o pučkom pravobranitelju. treba se prisjetiti da mi nismo počeli sa pravobraniteljstvima bilo kojih kategorija na početku nego smo imali Ustav kojega je trebalo poštivat. Ne funkcioniranjem ustavne odredbe da smo pred zakonom svi jednaki rađale su se ideje o osnivanjima pravobraniteljstava možda bi se moglo taj broj multiplicirati, ali probleme nećemo riješiti dok se ne uspostavi pravna država jednaka za sve građane Republike Hrvatske. Što nam je potrebno i na što bi Sabor trebao preuzeti svoju odgovornost, mislim da radimo bez dugoročnog cilja razvoja, da Hrvatska nema nacionalni konsenzus o razvoju Hrvatske osim verbalno ali to nije dostatno. Potrebno je razraditi strategiju razvoja Hrvatske barem kroz 10, odnosno 20 godina da znamo što nam je raditi bez obzira koja će stranka doći na vlasti, ona mora poštivati ono što Hrvatski sabor donese kroz nacionalni konsenzus projekta razvoja Hrvatske kroz sljedećih 20 godina. Taj projekt mogao bi biti projekt Hrvatskog saveza, Hrvatskog sabora, a trebali bi to razraditi ljudi koji su najprije kompetentni u različitim područjima kao što su naša ministarstva. Da razrade taj projekt nacionalnog razvoja Hrvatske po segmentima, da to se na Saboru prihvati uz dužnu diskusiju koja je potrebna i da to bude obvezatan dokument za sve one Vlade koje će biti formirane tokom budućih vremena. To je potrebno jer ne možemo ni kuću graditi bez projekta, a ne možemo ni jedan narod usmjeravati bez strategije jednog projekta koji bi bio dugoročan. Mi možemo reći da imamo u našem Ustavu temeljne odrednice, ali ja upravo smatram da smo tu najslabiji jer te temeljne odrednice Ustava ne funkcioniraju na prepoznatljiv način i potrebno je početi od samih početaka. Oni koji će raditi na tom programu nacionalnog projekta razvoja smatram da bi trebale ispuniti, ti ljudi tri načela. Prvo načelo izvrsnosti, da poznaju materiju pojedinog područja života. Drugo, da to budu ljudi koji su prepoznati po svom poštenju i da budu osjetljivi za socijalne probleme. Ako bi takve ekipe sastavili da izrade nacionalni projekt razvoja Hrvatske, a ovaj Sabor nakon dužnih i potrebnih rasprava to prihvatio učinio bi ovaj Sabor povijesni iskorak prema boljoj budućnosti. Za prvi put ja bi se ograničio na ovo. Što se tiče samog Zakona o pučkom pravobranitelju smatram da ga treba dorađivati kao i nacionalni program ne bi trebao biti neki i dogmatski stav nego otvoren događajima koje društvo proživljava, a koje nas svakim danom događaji izazivaju. Tako i ovaj prijedlog što je rekla oporba, uvjetno rečeno oporba jer dolazi mi jedna misao, kad gledam iz zadnjeg reda sabornicu onda su mi s desne strane lijevi, a s lijeve strane desni. Kad sam ovdje onda desni su desno, lijevi su lijevo ali smatram da je ta podjela nepotrebna, da ima stručnih, poštenih, dobrih ljudi i s jedne i s druge strane i da bi trebala doći do izražaja nacionalni konsenzus u stvaranju nacionalnog nacionalnog projekta razvoja Hrvatske. Hvala vam lijepo na povjerenom vremenu. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zastupniče. Nismo puno čuli o prijedlogu zakona, ali smo čuli druge stvari pa ćemo za sada zahvalit se i objavit da smo iscrpili listu prijavljenih klubova zastupnika za raspravu o prijedlogu Zakona o pučkom pravobranitelju. Sada prelazimo na raspravu, pojedinačnu raspravu po zastupnicima u trajanju od 10 minuta. I prva za raspravu prijavila se poštovana zastupnica Sandra Petrović. Izvolite poštovana zastupnice. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovana predlagateljice zamjenice ministra pravosuđa sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Evo dopustiti mi da s ove pozicije iz pojedinačne rasprave prokomentiram ovaj prijedlog Zakona o pučkom pravobranitelju koji konačno pred ovim Saborom imamo priliku raspraviti. Naime, važeći Zakon o pučkom pravobranitelju star je 20 godina, 20 godina Neuspjelim pokušajem donošenja novog Zakona o pučkom pravobranitelju prošle godine koji je nažalost objavljen u Narodnim novinama br. 125/11. a nikada nije stupio na snagu i tako je to utvrdio i Ustavni sud jer nije bio donesen potrebitom većinom u Hrvatskom saboru. Mi smo dobili priliku kao nova vlast da damo cjeloviti prijedlog Zakona o pučkom pravobranitelju i u Sabor nam je u proceduru uputilo Ministarstvo pravosuđa, Zakon o pučkom pravobranitelju. Zakon o pučkom pravobranitelju ovakav kakav je predložen bolji od onoga koji je donesen, odnosno nije donesen prošle godine. Upravo iz razloga što on ne predviđa spajanje pučkog pravobranitelja, Ureda pučkog pravobranitelja o raspravi o izvješću o radu pučkog pravobranitelja, a i ostalih pravobranitelja kao saborski zastupnici iz SDP-a ukazivali na činjenicu da bi spajanje posebnih pravobraniteljstava sa Uredom pučkog pravobranitelja u svakom slučaju moglo izazvati tzv. moje osobne pozicije, ja bih to nazvala utapanjem zaštite prava djece, prava osoba sa invaliditetom ili prava osoba kojima je povrijeđeno pravo, naravno pravo spolova. Gospodin Grubišić ispred kluba HDSSB-a je u svojoj raspravi rekao da postoje posebni pravobranitelji za djecu i žene. Dakle, ne postoji posebni pravobranitelj za žene. Postoji posebni pravobranitelj za ravnopravnost spolova kojem se može obratiti i on kao muškarac ako smatra da su mu prava kao muškarca odnosno prava na ravnopravnost spolova pred nekim tijelima povrijeđena. Smatram da je spajanje posebnih pravobranitelja – pravobranitelja za ravnopravnost spolova, osobe sa invaliditetom i djece u ovom trenutku nije oportuno. Mislilm da nije dobro raditi racionalizaciju radi racionalizacije same. Nikakve značajne uštede i nikakve značajne promjene neće se dogoditi ako, ne bi se dogodile spajanjem tih posebnih pravobraniteljstava. Možda bi eventualno unijelo nekoliko mjeseci nemira i poslagivanja sustava. U svakom slučaju mogle bi više biti oštećene osobe nego što bi im to benefita, odnosno koristi Kolega Mlakar ispred kluba HDZ-a spomenuo je zemlje koje imaju jedinstvene, odnosno pučke pravobranitelje odnosno predviđena posebna pravobraniteljstva. Spomenuo je jednu Finsku i jednu Dansku kao zemlje sa posebnim jedinstvenim ombudsmanom. Ja bih upozorila i skrenula pozornost na to da u Hrvatskoj prava i standard i stupanj svijesti o zaštiti prava i sloboda pojedinca nije toliko visok koliko u ovim visoko visoko razvijenim demokratskim zemljama sa visokim standardom demokracije. Prema tome, dokle god se u tom segmentu ne budemo mogli uspoređivati sa Finskom i Danskom mislim da nije oportuno razmišljati o tome da se posebni pravobranitelji spajaju sa pučkim pravobraniteljem. Također želim pozdraviti i sa stanovišta socijaldemokratkinje, odnosno članice Socijaldemokratske partije Hrvatske ostavljanje vrijednosti koje su inkorporirane u program Socijaldemokratske partije Hrvatske su jednakost, socijalna pravda, slobode i vrijednosti demokratskog društva, međugeneracijske solidarnosti. Mislim da svakako u tom smjeru je ovaj Zakon o pučkom pravobranitelju i išao. Poštujući pučkog pravobranitelja kao opunomoćenika Hrvatskog sabora za promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom, zakonima i međunarodnim pravnim aktima o ljudskim pravima i slobodama ovaj zakon je svakako mislim da je poboljšao, odnosno uskladio sa promjenama Ustava koje su se u međuvremenu dogodile od stupanja na snagu zakona koji je danas na snazi od '92. godine sa nadolazećim, odnosno …/Govornica ojačavanjem ustavne pozicije pučkog pravobranitelja. Dopustite mi samo da još jednom samo da prokomentiram uvjete za izbor pučkog pravobranitelja koji su također inkorporirani u ovaj tekst konačnog prijedloga zakona. Naime, pučki pravobranitelj trebao bi biti pravne struke i smatram dobrim odredbu u članku 12. kojom se propisuje da jedan od zamjenika najmanje jedan od zamjenika pučkog pravobranitelja mora imati završeni integrirani pred diplomski i diplomski sveučilišni studij pravne struke dok je za ostale zamjenike to nije striktno predviđeno. Dakle, oni mogu biti i nekih ostalih struka, a ne pravne. Mislim da je to za jednu određenu profesionalnost, odnosno mogućnost specijalizacije za određena područja rada pučkog pravobranitelja izuzetno važno. Što se tiče ostalih odredbi zakona one su prilično kvalitetne, kvalitetno su sastavljene. Ovdje nema nekakvih određenih određenih primjedbi ili prijepora. Želim samo na kraju istaknuti, a to ćemo naravno imati prilike čuti i u izvješću o radu pučkog pravobranitelja da još uvijek u Hrvatskoj postoji veliki problem šutnje javnih vlasti i povrede prava građana pred institucijama javne vlasti i da su to problemi koji tište hrvatsko društvo od kad je zapravo i same države. I da su to problemi kojima se neće doskočiti na način da u ovom trenu barem, da pučki pravobranitelj podnosi kaznene prijave protiv protiv čelnika institucija javne vlasti već se to mora raditi sustavno jačanjem svijesti građana o instituciji pučkog pravobranitelja, o osobi koja će voditi računa o njihovim pravima i jačanjem povjerenja u samu državu, odnosno u državnu upravu. Hvala vam lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Sljedeći za raspravu Peđa Grbin, izvolite. Zahvaljujem poštovani gospodine predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege, poštovana zamjenice ministra. Pa evo, danas smo puno čuli o institutu pučkog pravobranitelja i o njegovoj važnosti za demokratski poredak u jednoj državi, za zaštitu ljudskih prava, prava građana i mislim da tu ne treba puno dodati. Smatram da su se pučki pravobranitelji bez obzira na to što je njihov rad bio reguliran jednim poprilično rudimentarnim zakonom u zadnjih 20 godina pokazali kao izuzetna brana prema povredi ljudskih prava i pokazali su se kao jedna od rijetkih svijetlih točki u hrvatskom političkom sustavu. I upravo zbog toga zakonu koji regulira rad pučkog pravobranitelja moramo posvetiti posebnu pažnju. je mišljenje da ovaj zakon na vrlo dobar način u skladu sa Ustavom RH i izmjenama koje se toga tiču na dobar način regulira rad i položaj pučkog pravobranitelja te mu daje znatne mehanizme kojima se ojačava njegov položaj. Između ostalog imamo odredbe članka 24. i 25. Zakona koje reguliraju obveze radnih tijela da pučkom pravobranitelju dostavljaju podatke kao i mogućnosti koje pučki pravobranitelj ima u slučaju da ta tijela ne postupaju po zakonu. Međutim, ja bih ovdje zamolio kako pučkog pravobranitelja tako i nadležno ministarstvo da nakon stupanja na snagu ovog zakona posveti znatnu pozornost tome kako se javna tijela odnose prema radu pučkog pravobranitelja. Naime, kada smo raspravljali o izvješću o radu pučkog pravobranitelja uočili smo da i dalje postoje tijela koja se ne odazivaju, ne odgovaraju, ne dostavljaju informacije. U raspravi sam tada bio slobodan istaknuti takvo postupanje ali sada bih dodao još nešto. Mislim da moramo vidjeti ako se takvo postupanje nastavi da li je potrebno u ovaj ugraditi i određene sankcije u vidu prekršajnih ili kaznenih odredaba kojima bi se sankcioniralo ponašanje ne samo službenika nego i čelnika određenog javnog tijela koji ne postupaju po nalogu pučkog pravobranitelja. Dakle, mi ovdje imamo situaciju da pučki pravobranitelj u osnovi samo traži očitovanje i dostavu podataka. Svako je javno tijelo to dužno učiniti i ako se primijeti da u provedbi zakona ne dostaje takvog postupanja, mislim da ćemo morati ozbiljno razmisliti o tome da u zakon dugoročno uvrstimo određene kaznene mjere kojima će se takvo ponašanje ispraviti. Ono o čemu je ovdje bilo najviše rasprave je pitanje da li je potrebno spajati institut pučkog pravobranitelja i specijalizirane pravobranitelje. Ja sam mišljenja da nije. Kolegica Petrović je prije mene istaknula primjer Danske i Finske koje imaju samo institut pučkog pravobranitelja i koje su razvijene demokracije sa velikim iskustvom u borbi za zaštitu ljudskih prava. S druge strane ja bih istaknuo primjer Švedske. Unatoč onome što smo imali prilike malo prije ovdje čuti Švedska ima specijalizirane pravobranitelje. Konkretno ima specijaliziranog pravobranitelja za diskriminaciju, ali ima i nešto o čemu bi mi isto tako mogli dugoročno razmišljati, a to je pravobranitelj za zaštitu prava potrošača. Dakle, Švedska zemlja iz koje je počeo institut pučkog pravobranitelja, zemlja koja se u cijelom svijetu doživljava kao država koja koja je primjer zaštite ljudskih prava svejedno smatra da je potrebno određenim segmentima društva pružiti dodatnu zaštitu pored one koja im se pruža kroz rad pučkog pravobranitelja. Mi u Hrvatskoj nažalost nismo ni blizu standarda kojeg ima u Švedskoj. i određeni kolege zastupnici su u svojim raspravama kada smo raspravljali o izvještajima o radu specijaliziranih pravobranitelja pokazali da nisu svjesni problema koje imamo. Konkretno primjer toga je bila rasprava o ravnopravnosti spolova. I dok god u Hrvatskoj imamo takvih problema i u ovom najvišem Domu, mislim da ne smijemo niti razmišljati o tome da ukinemo institucije specijaliziranih pravobranitelja koji se moraju brinuti za prava onih osoba koje su u našem društvu i dan danas zapostavljene. Evo, s obzirom na rasprave kolega prije mene, dalje neću duljiti, samo ću ukazati na potrebu da se ipak malo izmjeni odredba o datuma stupanja na snagu jer s obzirom na termin kada se vodi ova rasprave bojim se da nam 30. lipnja nije moguć kao termin stupanja zakona na snagu. Hvala lijepo. Hvala vama. Imamo jednu repliku, zastupnik Dražen Đurović. Izvolite. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Hvala gospodine predsjedavajući. Mislim bilo bi krasno za nas da imamo još i 10 specijaliziranih pravobraniteljskih ureda za sve moguće društvene probleme, međutim mislim da bi tabalo malo sagledati i ukupnost hrvatskog stanja i hrvatskog gospodarstva i vidjeti što je za hrvatsko društvo uopće financijski više i održivo. Ljudska prava su svakako i u Hrvatskoj državi u današnjem trenutku na prihvatljivoj i na dobroj razini, međutim sada izvlačiti primjere Švedske, Danske, pa nemojmo stvarno pretjerivati. Pravobranitelj za prava potrošača? Pa gdje je pravobranitelj za prava nezaposlenih i za prava onih koji rade za 3 tisuće kuna? Mislim da bi trebalo staviti jednostavno na papir zaista koliko što košta i što Hrvatska država više može uopće isfinancirati. I u ovom prijedlogu zakona najmanje ti zamjenika. Koliko najviše zamjenik? 8, 10? Mislim da ćemo se negdje u nekom trenutku više morati zaustaviti. Mi možemo deklarativno htjet i deklarativno razvijati ali negdje ovo društvo i ovo još malo ljudi što radi neće moći to više isfinacirati sve naše lijepe želje. Prema tome, o našim lijepim željama ćemo se morati negdje morati početi ograničiti našim financijskim mogućnostima. Onaj prethodni prijedlog je ipak išao prema nekoj racionalizaciji, a mogla se zadržati postojeća kvaliteta. Ovaj prijedlog ide dalje ka daljnjem povećavanju te državne administracije odnosno birokracije. Hvala. Hvala. Imamo odgovor na repliku, zastupnik Peđa Grbin. Izvolite. **Grbin, Peđa (SDP)** Evo poštovani kolega, drago mi je da ste se vi upravo javili za repliku, jer je između ostalog i vaša diskusija kada smo raspravljali o ravnopravnosti spolova bila da, koja je ukazala na potrebu održavanja instituta pravobranitelja odnosno u konkretnom slučaju pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Poštovani kolega, i ova sadašnja vaša diskusija pokazuje vaše potpuno nerazumijevanje problema ljudskih prava i njihove zaštite. Po mojem sudu ako se mi pokazujemo nesposobnim štititi prava i drugih skupina građana ne samo ovih za koje smo osnovali posebne specijalizirane pučke pravobranitelje, onda moramo i za te skupine osnovati specijalizirane pravobranitelje jer se pokazujemo kao država koja se ne može brinuti o svojim građanima, ma koliko to koštalo da koštalo. Oprostite kolega, ali ljudska prava nemaju cijenu jer bez ljudskih prava bez obzira na to koliki su nam prihodi, mi postajemo barbarska zemlja. Hvala vam lijepa. Imamo ispravak netočnog navoda. Izvolite. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Hvala. Ja bih ispravio navod, mislim da me je kolega pomiješao s nekim, ja se nisam javljao u okviru te rasprave. vjerojatno me pomiješao s nekim od kolega iz kluba. A ljudska prava nemaju cijenu, da. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala lijepa. Imamo Imamo dalje. Za raspravu se prijavo zastupnik Domagoj Hajduković. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče Sabora. Zamjenice ministra sa suradnicom, kolegice i kolege. Ja bih se pridružio svojim kolegama u pozdravljanju ovoga zakona, prije svega što ovaj zakon doživljavam kao ojačavanje institucije pučkog pravobranitelja, a budući da su se moje kolegice i kolege prije već referirali na važnost institucije pučkog pravobranitelja ne bih predugo o tome. Također ovaj zakon, barem ja osobno i intimno doživljavam kao potvrdu opstanka, ja bih uvjetno nazvao partikularnih pravobranitelja. Zašto mislim da je to važno? Mislim da je to važno i ovo ću posebno elaborirati zbog rasprave koju smo imali priliku čuti prije, na taj način što određenim segmentima društva ili problemima s kojima se susrećemo u društvu možemo dati posebno na važnosti, odnosno možemo se posebno brinuti da bi se određeni problemi ili nazovimo ih uvjetno rizične skupine unutar društva mogle imati svoju vlastitu instituciju koja će naravno tada i stručnije i bolje o njima skrbiti. Pravobranitelj za djecu mislim da je to svima jasno, mislim da bi to posebno trebalo biti jasno svim kolegicama i kolegama koji su radili s djecom. Ja jesam i vidio sam koji su sve slučajevi zanemarivanja djece, kršenja dječjih prava, a složit ćete se sa mnom da su djeca najranjiviji segment našeg društva, da su djeca i naša budućnost i zato da ih trebamo zaštiti, da im trebamo na svaki način omogućiti konzumiranje njihovih prava, a jedno od tih prava je slobodno odrastanje, učenje itd. Osobe s invaliditetom, mislim da je to isto izuzetno bitno zbog toga što su osobe s invaliditetom osobe koje se u svakodnevnom životu susreću sa mnogim preprekama, mnogim preprekama koje mi zdrave osobe, dakle osobe koje nemamo invaliditet ne doživljavamo najčešće. Nama nekoliko stepenica nije veliki problem, ali nekoj osobi s invaliditetom to je gotovo nepremostivi problem s kojim se susreće svakoga dana. Da, mi smo donijeli različite zakonske regulative kojima smo nastojali svakodnevni život osobama s invaliditetom, ali ti se zakoni vrlo često krše. Imali smo dakle prilike čuti kada smo raspravljali o izvješću pravobraniteljice za osobe s invaliditetom kako se na nove zgrade postavljaju rampe dakle za nepokretne osobe ili teško pokretne osobe. Dok prođu postupak izdavanja uporabne dozvole nakon toga se rampa demontira i stavlja na drugi objekt da bi prošao taj isti proces. Dakle te rampe ne ostaju. To su recimo problemi na koje ukazuje pravobraniteljica u ovom slučaju i to su problemi zbog kojih ta institucija treba opstati. Složio bih se sa kolegom Grbinom da institut pravobraniteljice za ravnopravnost spolova je izuzetno bitna, posebno ako vidimo retoriku s kojom se u ovom Visokom domu raspravljalo o problemima koji su vezani za tu tematiku. No posebno bih se referirao na nešto drugo, to su također kolegice i kolege prije mene spominjali, a to je da je pučki pravobranitelj jedna ozbiljna institucija i da je nedopustivo da se određene državne institucije oglušuju na požurnice, dopise i zahtjeve od strane pučkog pravobranitelja. Kada smo raspravljali o izvješću koje nam je podnio pučki pravobranitelj tada je on sastavio listu ministarstava koje su ignorirale njegove dopise i općenito prepisku sa institucijom pučkog pravobranitelja. Također je spomenuo da to rade i mnoge jedinice lokalne samouprave i evo bilo je neke rasprave o tome da bi trebalo uvesti neke sankcije u vezi institucija koje ignoriraju pučkog pravobranitelja pa čak i pojedinaca. Moj prijedlog bi išao k tome da nam pučki pravobranitelj u sljedećem izvješću navede koje su sve institucije koje su ignorirale njegove dopise, njegove požurnice i slično te da na svojevrstan način tim, nazovimo to uvjetno tako, stupom srama pokušamo motivirati ljude, dakle ovo je prije svega moralna obveza da koje god određene resore ministarstva da u svakom slučaju ovu instituciju shvaćaju ozbiljno, jer ja je shvaćam ozbiljno i mislim da je vrlo bitna za naše društvo. Na kraju mi dozvolite da podržim ovaj zakon iz razloga koje sam naveo, dakle prije svega jačanje ove institucije jer pučki pravobranitelj je, ja bih to usudio se reći i posljednja crta obrane pa čak i jedina crta obrane za neke građane koji se u upravnim postupcima suočavaju sa nepremostivim preprekama, izuzetno dugim postupcima i drugim oblicima kršenja njihovog ljudskog prava. Kako su kolege prije mene ustvrdili, ljudska prava nemaju cijenu, a budući da ovaj zakon po mom mišljenju ide u smjeru jačanja ljudskih prava ja ću ovaj zakon svakako podržati. Hvala. Hvala i vama. Imamo dvije replike. Prvi se javio zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite kolega. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Kolega Hajduković, ja se slažem s vama da određenim kategorijama treba dati posebnu pozornost i u tom dijelu ste govorili dakle o djeci, o pravima djece, nesporno i osoba s invaliditetom. To isto tako apsolutno držim važnim, ali vas želim podsjetiti na jednu stvar. Vi ste govorili o pristupačnosti, momentu pristupačnosti, apsolutno stoje te stvari. Ali znate koje su najveće u izvješću pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u kom području su najveće primjedbe, u području socijalne zaštite Naime, vi znate da je proračun u socijalnoj zaštiti smanjen, vi znate da zasigurno viši PDV, cijene energenata, cijene struje, plina i sve zasigurno ne doprinosi socijalnoj zaštiti osoba s invaliditetom, dodatno im dakle otežava. I zato vas pozivam da budete isto tako da pozdravljate i da budete isto tako aktivni kada se bude i u ovom dijelu raspravljalo jer zasigurno jedno djelo daleko više doprinosi nego stotinu riječi koje ćemo reći u prilog tih kategorija. Hvala. Imamo odgovor na repliku, zastupnik Domagoj Hajduković. Izvolite. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala, potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa da kolega slažem se s vama, dakle jedna od najvećih prepreka zasigurno su socijalna prava, dakle to je i sama pravobraniteljica rekla između ostalog. proračun se morao prilagoditi novonastaloj gospodarskoj situaciji tako da je i socijalna skrb tu morala taj dio da tako kažem prilagoditi se u okvire koji su nam zadani. Nažalost, na neke stvari ova Vlada ne može utjecati. To su cijene energenata jer su one diktirane na globalnom tržištu. u neku ruku dakle tu Vlada i nema puno manevarskog prostora, posebno s obzirom na gospodarske prilike. A vjerujem da će ova Vlada drugim zakonskim rješenjima, prije svega Zakonom o socijalnoj skrbi pokušati kvalitetnije riješiti prava osoba s invaliditetom dakle da one mogu na bolji način konzumirati svoja prava, da im se jasno definiraju prava i da nisu u nijednom slučaju zakinuti u svojim pravima

sve zakone i sve zakone o pravobraniteljima i držim da nam doista trebaju pravobranitelji, ali najveći problem je što se naši zakoni ne provode. Mi imamo u Hrvatskoj jako dobre zakone. kad bi mi mogli dati jedan prijedlog zakona koji bi glasio da svak onaj koji prekrši nekakav zakon da se sam prijavi onda bi to bilo super. Ali nažalost mi dajemo i imamo nove prijedloge zakona, imamo izmjene od zakona, ali nikad ne nastojimo da se ti zakoni provode. ti zakoni provode. Naši pravobranitelji nemaju tolike ovlasti. Naši pravobranitelji sada kako stvari stoje oni su jednostavno ljudima rame za plakanje jer kad pravobranitelji traže od od države ili državnih tijela da im odgovore na nešto oni se ne oglase. Što oni? Pošalju dvije, tri, pet požurnica i na kraju ode u zastaru ili nitko više o tome ne razgovara. Dakle, idemo nastojati, idemo gurati da se ti zakoni provode inače su naši pravobranitelji čisto samo rame za plakanje. Hvala.

usudio bih se reći prisiljavanja na poštivanje zakona. Ono što sam zaboravio reći u svojoj raspravi je zapravo da su nam pravobranitelji tu izuzetno korisni jer mogu utjecati na neke legislativne procese u ovom Parlamentu u smislu da daju preporuke na kraju dakle svakog izvješća. To mislim da je bitno zato što su to ljudi koji se često susreću sa zakonom u praksi. Dakle, koje su to zakonske odredbe koje se najčešće krše, koje su nedorečene, nejasne i slično i na taj način mogu davati smjernice ovom Domu prilikom donošenja izmjena i dopuna zakona koje ste spomenuli. u svojoj raspravi sam dakle i spomenuo način na koji bi se eventualno dakle moglo razmotriti kako i na koji način poticati, odnosno kažnjavati ajde uvjetno tako rečeno institucije i pojedince koji se oglušuju o požurnice i dopise pravobranitelja. Slažem se s vama da je to ozbiljan problem. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Dalje za raspravu zastupnica Mirela Holy. Izvolite. Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Na samom početku rasprave želim reći da ću podržati ovaj prijedlog Zakona o pučkom pravobranitelju i izuzetno me veseli što se sa ovim zakonom zadržava postojeći sustav koji osim pučkog pravobranitelja ima i specijalizirane pravobranitelje, odnosno pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, za djecu i za ravnopravnost spolova. Smatram da se to u dosadašnjoj praksi pokazalo izuzetno dobrim i na neki način je posebnu pozornost javnosti skretalo upravo na probleme sa kojima se susreću ove izrazito ranjive društvene skupine. Htjela bih se osvrnuti na neke izjave koje su rečene danas tijekom ove rasprave, a odnose se na to da u svijetu prevladava praksa nekakvih općih pravobranitelja koji su ustvari zaduženi da se brinu o svim aspektima ljudskih prava. Smatram da nije to baš tako i u tom smislu ću spomenuti i nedavno održanu UN-ovu konferenciju o održivom razvoju RIO PLUS 20 koja se održala u Rio de Janeiru i gdje se također razmatralo o mogućnosti da se na razini UN-a pokrene posebna institucija pravobranitelja za zaštitu okoliša i u sklopu toga naravno da se program UN-a za zaštitu okoliša preokrene, odnosno da preraste u UN-ovu organizaciju za zaštitu okoliša, znači iz UNEP-a u UNEO. Dakle i na razini UN-a i u velikom broju drugih država u svijetu postoji praksa da se specijalni, specijalizirani pravobranitelji, odnosno pravobraniteljice za različita pitanja, odnosno problematiku ljudskih prava, a tu bih htjela naglasiti isto da je i zaštita okoliša danas svrstana u posebnu, odnosno četvrtu generaciju ljudskih prava. Sve to naravno pred izuzetno velike izazove dovlači ne samo pravobranitelje ili pravobraniteljice u RH nego i u cijelom svijetu. Njima se poslovi povećavaju, donose se nove konvencije vezane uz ljudska prava, nadograđuju se poslovi i zadaci koje oni moraju obavljati i zbog toga mislim da tu postoje dva ključna problema. Jedan od problema je naravno ona sredstva materijalna sa kojima raspolažu uredi pravobranitelja, odnosno pravobraniteljica i koji su temelj za kvalitetno obnašanje bilo kojeg posla pa tako i posla pučkog pravobranitelja, odnosno specijaliziranih pravobraniteljica. I druga stvar koja je jako važna u cijeloj ovoj priči jest također i koji su stvarni mehanizmi koji stoje na raspolaganju pučkom pravobranitelju, odnosno pučkom pravobranitelju, odnosno specijaliziranim pravobraniteljima ili pravobraniteljicama kako bi natjerala tijela javne vlasti koja ne poštuju zakone i međunarodne propise da ih se pridržavaju i da doista nešto naprave u tom pogledu. Prema ovom prijedlogu zakona čini mi se da je najjači instrument koji pučki pravobranitelj može napraviti napraviti jest da se obavijesti Hrvatski sabor i javnost i da se pokrene odgovarajući postupak protiv, znači čelniku tijela da se predloži pokretanje odgovarajućeg postupka protiv osobe koja je nesavjesnim postupanjem prouzročila povredu ustavnih i zakonskih prava. Nekako mi se čini da to nije dovoljno jaki instrument kojim bi pučki pravobranitelj mogao doista i osigurati poštivanje zakona, a nažalost imali smo priliku vidjeti iz dosadašnje prakse i na temelju Izvješća pučkog pravobranitelja dosada da ima jako puno propusta od strane tijela javnih vlasti i da tijela javne vlasti i nisu baš pretjerano kooperativna u smislu postupanja i onih preporuka koje im daje pučki pravobranitelj. Imam još jednu ovako malu dvojbu vezanu uz ovaj prijedlog zakona pa bih molila gospođu zamjenicu ministra pravosuđa da možda se referira u svojoj završnoj riječi u vezi članka 9., a koji se tiče pristupa informacijama i obaveza čuvanja tajne gdje se kaže da pučki pravobranitelj ima pravo dobiti informacije bez obzira na to što se kasnije u članku 25. u obvezi suradnje i pružanja pomoći govori o tome da su tijela javne vlasti dužna osigurati dostupnost informacija i dostaviti sve podatke, akte i drugu dokumentaciju vezanu za podnesenu pritužbu mislim da bi i članak 9. možda trebalo na neki način ojačati u tom dijelu pa reći da tijela javne vlasti imaju obavezu dostaviti informacije, a ne samo da pučki pravobranitelj ima pravo na to. U članku 22. također se govori da pučki pravobranitelj ne postupa u slučajevima u kojima se vodi sudski postupak osim ako se radi o nepotrebnom odugovlačenju postupka ili očitoj zloupotrebi ovlasti. Međutim, ne navodi se na koji način se utvrđuje da li se radi o nepotrebnom odugovlačenju postupka ili očitoj zloupotrebi ovlasti, a s obzirom da su u članku 22. kasnije ne detaljizira na na koji način se to utvrđuje, bila bih zahvalna predlagateljici da malo to objasni, sve u svemu. Dakle, smatram da je ovaj zakon jedan dobar korak unaprijed i veseli me, evo ga što je Kukuriku koalicija, odnosno vladajuća koalicija održala obećanje koje je dala tijekom kampanje i ostavila specijalizirane urede pravobraniteljica. Zato što smatram da će na taj način ipak biti bolje bolje organiziran sustav, nego da se sve to svelo pod znači pučkog pravobranitelja. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Sljedeći za raspravu Draženko Pandek. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana zamjenice sa suradnicom, kolegice i kolege. Pučki pravobranitelj je ustavna kategorija, a njegova je funkcija dodatno osnažena posljednjim izmjenama Ustava, po kojima je pučki pravobranitelj dobio imunitet kao i saborski zastupnici, a na ustavnoj se razini priznaje samostalnost i neovisnost u radu. Stoga je jasno valjalo izmijeniti, odnosno donijeti potpuno novi zakonski tekst kojim se izmjenjuje zakon iz 1992. u skladu sa izmjenama Ustava, razvojem institucije, te uočavanjem potrebe za poboljšanje. Kao što je rečeno institucija ombudsmana nastala je u Švedskoj, postoji već više od 2. stoljeća i kroz ta 2. stoljeća rada ta institucija je značajno evaluirala i od tamo je prihvaćena u brojnim zemljama svijeta. Te stoga smatram da s pravom možemo tamošnji model gledati kao na svojevrsni uzor. Zato mislim da donekle ne stoje prigovori da ne bi trebali gledati kako je sada to uređeno u Švedskoj, Danskoj ili ostalim razvijenim zemljama jer ako prihvatimo do kraja taj argument tada ne bi trebali ni voditi ovu instituciju jer je ona dakle sama svoje izvorište ima u tim državama, dakle već preko 2. stoljeća. I nisu sigurno te zemlje postale takve kakve jesu zbog toga jer su pazile samo na načelo efikasnosti, dakle da ne potroše koju kunu. Jer prije 2. stoljeća Švedska možda i nije bila bogatija nego što je Hrvatska sada, ali očito da razvoj tih društvenih institucija utječe na to da i razvoj društva u cjelini se održi na jednoj naprednijoj razini. Tako u Švedskoj se tamošnja izvješća ombudsmana s velikom pažnjom čitaju, proučavaju i u tamošnjem Parlamentu Rizla i u drugim državnim organima kao i zainteresiranoj javnosti. Kroz godine svog postojanja očito je da je ta institucija dakle pomogla kao što sam rekao da i Švedska postane zemlja visokog poštivanja ljudskih i građanskih prava i društvenim uređenjem koje mnoge zemlje uzimaju za uzor. Stoga treba pozdraviti odredbe koje omogućavaju evoluiranje te institucije kod nas te proširuju ovlasti pučkog pravobranitelja na promicanje i štićenje ljudskih prava i sloboda te vladavine prava prilikom razmatranja pritužbi o postojanju nezakonitosti i nepravilnosti te proširuju nadležnost na razmatranje pritužbi na rad pravnih i fizičkih osoba. Uloga pučkog pravobranitelja nije dakle u sprečavanju onih grubih kršenja pravih građana, za takve zadaće je djelotvorniji sud. On dakle ima jednu suptilniju zadaću, on djeluje kod onih manjih, lukavijih povreda prava i sloboda građana od strane tijela javne vlasti kada ni sud ni drugi organi kontrole više ne mogu učinkovito djelovati. Radi toga pozdravljam i unošenje odredbe kojom se pučkom pravobranitelju daje jasnija ovlast da postupa čak i u slučajevima koji se vodi sudski postupak. Ako se radi dakle o nepotrebnom odugovlačenju postupka ili očitoj zloupotrebi vlasti, u tom slučaju može postupati u upravnom postupku. Eksplicitno davanje takvih ovlasti predstavlja značajno poboljšanje u odnosu za zakonski …/Govornik se ne razumije./… Usmjereno je na izvršenje zadaće ombudsmana koju sam prethodno spomenuo jer je odugovlačenje postupka i prečesto bilo upravo instrument povrede ustavnih ili zakonskih prava stranaka u postupku. I sam sam svojedobno imao prigode osjetiti što znači odugovlačenje s postupkom, konkretno u jednom postupku pred upravnim sudom u sporu s Ministarstvom pravosuđa gdje je pravorijek došao tek nakon 4 godine, očito prekasno za bilo kakvu efikasnu pravnu zaštitu. Tu čak svojedobno i tužba Upravnom sudu u to vrijeme nije mogla pomoći da bi zaštiti pravo na efikasnu sudsku zaštitu kod povrede prava. I ovaj zakon daje mogućnosti i neposrednog postupanja, …/Govornik se ne razumije./… a tu postoji mogućnost i za daljnji razvoj u budućnosti. U korist uvođenja odredbe po kojoj se po prijedlogu zakona može iznimno postupiti …/Govornik se ne razumije./… stvarima govori činjenica o stalnom rastu pritužaba u pravosuđu. Od 2007. do 2011. sa 276 na 397, premda pučki pravobranitelj do sad nije imao izričite nadležnosti na postupanje u svezi prigovora protiv postupanja pravosudnih tijela. Očito je, dakle da za iznimnim postupanjem u toj sferi postoji, jer ovoliki broj pritužbi na rad pravosuđa prema pučkom pravobranitelju je svojevrsni vapaj građana za zaštitu i u tim postupcima. Švedski pedant također ima mogućnost postupanja u sudskim postupcima, čak štoviše u prošlosti njegov rad je bio usmjeren u velikoj mjeri na pravosuđe i rezultati njegovog rada su bili dobri. Dakle, međunarodna praksa opravdava takvu evoluciju, po mom mišljenju i Hrvatskog ombudsmana. Iz izvješća pučkog pravobranitelja koje smo imali prilike razmatrati u ovom Saboru prije nekog vremena vidljivo je da brojna državna tijela i tijela s javnim ovlastima, kao što je već više kolega spomenuo, ne daju odgovore pučkom pravobranitelju. Tako se u izvješću navode da je čest slučaj da problem ostane neriješen pa u 173 predmeta bilo je potrebno uputiti od 1 do 5 požurnica, u čak 60 predmeta pučki pravobranitelj nije dobio odgovor niti nakon više požurnica. Stoga je dobro rješenje da je izrijekom propisano da se ovaj put čelniku tijela iz članka 4. zakona može predložiti pokretanje odgovarajućih postupaka protiv osobe koja nije poduzela odgovarajuće mjere kao i ispostavljanje obaveze izrijekom čelnika tijela o izvješćivanju pučkog pravobranitelja o pokretanju postupka zbog povrede službene dužnosti. prije je pučki pravobranitelj mogao davati preporuke za pokretanje postupka zbog povrede službene dužnosti, ali postupak koji bi slijedio nakon ogluhe na zahtjev pučkog pravobranitelja nije bio tako detaljno propisan niti je bilo propisano sam postupak, da bi se o tome moglo izvijestiti tijelo koje dakle obavlja nadzor ili sama vlada. Bilo je isto više prijedloga usmjerenih prema, rekao bih procesnoj disciplini upravnih tijela i tijela s javnim ovlastima. Po mom mišljenju jedna od mogućnosti za to bi mogla biti izrijekom propisivanje da je, dakle oglušivanje o upit pučkog pravobranitelja teška povreda službene dužnosti, bilo u nekom Zakonu o pravima i dužnostima državnih dužnosnika, odnosno lokalnih dužnosnika, bilo u možda čak i u posebnom zakonu. U izvješću pravobranitelja za prošlu godinu nisam uspio pronaći podatak da li uopće i u koliko slučajeva je dan prijedlog za pokretanje odgovarajućeg postupka, pa iz tog zaključujem da ta aktivnost očito nije bila značajnije zastupljena što po mom mišljenju nije dobro. Stoga se nadam da će uvođenjem ovih odredbi ta aktivnost pučkog pravobranitelja biti značajnije zastupljena što ocjenjujem nužno potrebnim. Osobno volio bih vidjeti jače ovlasti pučkog pravobranitelja primjerice u izričitijem i jasnijem davanju ovlasti vršenja inspekcijskih poslova pogotovo kod slučajeva opstrukcije rada pučkog pravobranitelja od strane državnih tijela s javnim ovlastima. U švedskoj praksi primjerice ombudsman provodi 50 do 60 dana godišnje u inspekciji vlasti različitih vrsta, dakle ne samo zatvorskog sustava nego i drugih vrsta vlasti. Pozdravljam i odredbu koja pojačava i obveze pučkog pravobranitelja koja propisuje sadržaj izvješća. Kada sam svojedobno sam uputio pritužbu pučkom pravobranitelju dobio sam uljudan odgovor koji mi nije značio baš puno, jer sam bio samo izvješten da je moj prigovor proslijeđen, izviješten sam o odgovoru tijela, a bez ocjene da li je povrijeđeno moje pravo i bez ikakvog u biti drugog učinka. Sada će se pučki pravobranitelj morati jasno očitovati o povredi prava što će ga u slučaju da konstatira da je pravo povrijeđeno obvezivati na daljnje postupanje pogotovo na poštivanje odredbe članka 26. stavka 4. koji ga obvezuje da predloži pokretanje kaznenog, prekršajnog ili disciplinskog postupka ako utvrdi dakle da postoje elementi kaznenog djela prekršaja ili povreda radne discipline. Sa aspekta opreza u vezi mogućnosti ponovnog podnošenja zahtjeva za ocjenom ustavnosti ovog zakona što je bilo istaknuto i na sjednici Odbora za zakonodavstvo mislim da treba razmotriti točku 7. stavka 1. članka 11. zakona kojim se propisuje da pučki pravobranitelj ne može biti osoba koja nije obavljala javnu, političku funkciju u predstavničkim tijelima ili tijelima izvršne vlasti u posljednjih pet godina od dana obavljanja javnog poziva. Naime, svaki državljanin Republike Hrvatske ima pravo pod jednakim uvjetima sudjelovati u obavljanju javnih poslova i biti primljeni u javnu službu, a slobode i prava se mogu ograničiti samo zakonom da bi se zaštitila sloboda i prava drugih ljudi, te pravni poredak, javni moral i zdravlje. Ovdje čini mi se za izbor pučkog pravobranitelja je uzet vrlo strog kriterij koji ne postoji nigdje u usporednoj praksi, te svakako preporučujem da tu odredbu još jednom razmotrimo. Zaključno, mislim da ovaj zakon predstavlja značajnu evoluciju u odnosu na zakonski tekst iz početka devedesetih, osnažuje položaj i mogućnosti rada pučkog pravobranitelja i predstavlja dobar temelj za veći ugled i značaj institucije koju i dalje treba naravno jačati i podupirati. Zahvaljujem. Hvala. Na naše izlaganje imamo repliku, zastupnik Dražen Đurović. Izvolite. bolje funkcionirati ako ostane na ovaj način organiziran, dakle ako ne dolazi do ujedinjenja, ako ostanu ovi specijalizirani pučki pravobranitelji. Pitanje je zašto će taj sustav bolje funkcionirati? Zašto taj sustav ne bi bolje funkcionirao da se ti uredi spoje? Mislim da je u prvom redu za samu kvalitetu ovisi o tome koliko ti ljudi kvalitetno rade svoj posao i koliko se u tom svom radu trude. A ove stalne paralelne o Švedskoj, Danskoj, Finskoj pa mislim zašto te paralele ne povlačimo kad su ekonomska pitanja posrijedi. Pa idemo onda kad spuštamo cijene, kad raste PDV, kad uspoređujemo životni standard s troškovima života pa onda povlačimo te paralele. Pa nemojmo ih samo izvlačiti onda kada nama to odgovara, kad govorimo o nekakvim najvišim demokratskim standardima. Pa ako hoćemo biti predvodnici pa hajmo osnovati onda još deset specijaliziranih ureda pa ćemo biti predvodnici u Europi, pa ćemo deklarativno onda biti najbolji u Europi u zaštiti ljudskih prava. Mislim da se ne može i ne smije zaboraviti zašto trebamo imati ta četiri ureda, a svaki ured svoja četiri računovodstva, svaki svoje tajnice, svaki svoje djelatnike. Mislim nije to pitanje koliko toga ima već koliko kvalitetno ljudi rade svoj posao. Prema tome, i taj ured kao i mi, kao i svi ostali moramo dijeliti sudbinu trenutnog stanja ovog društva i države. Sve se mora racionalizirati pa i taj ured se mora racionalizirati što ne znači nužno da njegova kvaliteta će biti lošija. Ne mora značiti. Ali ovaj prijedlog ide zapravo daljnjem povećavanju ukupno te administracije. Hvala. Hvala. Imamo odgovor na repliku Dražen Kopandek, izvolite. **Pandek, Draženko (SDP)** Pa zastupniče slažem se da treba racionalizirati gdje god možemo, ali ne na uštrb onih nekih osnovnih stvari koje želimo zaštititi. Racionalizacija je moguća dakako i kroz neke druge administrativne mjere, a ne samo dakle spajanjem tih svih institucija pučkog pravobranitelja u jednu. Na ovaj način mislim da ovi pučki pravobranitelji specijalizirani zadržavaju svoj ugled, zadržavaju svoju mogućnost samostalnog nastupa čime osnažujemo njihov položaj. Mislim da se ne može reći da na ovaj način njihov položaj nije snažniji nego u slučaju kad bi bili uklopljeni u jednu instituciju. Slažem se da treba povlačiti paralele čim više između razvijenih zemalja sa Hrvatskom ne samo o ovom pitanju. Ni jednom svojom riječju nisam rekao da bi samo u ovom slučaju trebalo povući paralelu. U ovom slučaju razgovaramo o pučkom pravobranitelju. I ponovno ponavljam svoju tezu da je i razvoj građanskih civilnih pravnih institucija u tim zemljama utjecao na to da te zemlje dostignu taj stupanj razvoj na kojem su danas. Zatomljivanje tih institucija prije 200 godina vjerojatno bi otežalo i razvoj tih zemalja premda bi vjerojatno i dalje bile na većem stupnju nekakvog demokratskog društvenog razvoja Ali mislim da samo inzistirati na načelu štednje u ovom slučaju kad se govori o ljudskim pravima i zaštiti određenih kategorija osoba nije argument već naprotiv mislim da taj, štićenje i tih segmenata ljudskih prava može pridonijeti općenito društvenom pa i ekonomskom razvoju. Zahvaljujem. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala lijepa. Dalje za raspravu Branko Vukšić, izvolite. Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege evo ja ću se na prijedlog kolege Đurovića vratiti u Hrvatski sabor i govoriti iz perspektive hrvatskoga društva i Hrvatskoga parlamenta. Veliki dio svih dosadašnjih rasprava posvećen je jednoj sasvim sigurno jednom problemu koji je spajati ili ne spajati urede pravobranitelja. Da li sve staviti pod isti krov, pod istu kapu ili ne. Mislim da je osnovno pitanje imamo li uopće strategiju o tome što je zaštita ljudskih prava, što želimo s ljudskim pravima, kako branimo ljudska prava. I ono što je prije kolega Đurović govorio prvo neka temeljna prava u Hrvatskoj su ugrožena i ta temeljna prava izazivaju i prava djece, prava osoba sa invaliditetom. Imamo velikih problema u ravnopravnosti spolova, pa sasvim sigurno da imamo velikih problema u funkcioniranju Ureda pučkog pravobranitelja. Što mi danas zapravo ovim zakonom donosimo? Jeli pučki pravobranitelj moćan? Ima li on kakvu moć? To je osnovno pitanje. Sasvim je svejedno kako će to biti napisano. Mi imamo sijaset zakona koja lijepo zvuče na papiru međutim ima u svakom po neki feler. To mi govorimo rupe u zakonu, koji taj zakon pretvaraju u ništavni. Recimo, imamo Zakon o HRT-u koji se mijenja samo zbog toga da bi se mogla uprava smijeniti. Zakon je loš. Ni u završnim odredbama ni u bilo kojem drugom članu nema nikakvih sankcija ako uprava rada loše što s tom upravom ako uredništvo radi loše, što može Hrvatski sabor učiniti prema toj upravi i prema tom uredništvu? Tako i sa Uredom pučkog pravobranitelja. Što Sabor radi sada i što radio prilikom izvješća pučkog pravobranitelja? Pučki pravobranitelj dođe u Sabor jednom godišnje se obrati, Sabor ili prima na znanje ili prihvaća ono što pučki pravobranitelj kaže. I što se onda događa? Ništa. Baš ništa. Čekamo iduće izvješće, čekamo iduću godinu i uvijek isto govorimo što bi trebalo mijenjati i na koji način. I sada kada mijenjamo sada ne mijenjamo dobro. pučki pravobranitelj jest rame za plakanje, pučki pravobranitelj se tretira kao u ovom Saboru ne kao svoje vlastito tijelo nego kao strano tijelo, kao nedobrodošlo tijelo. Zapravo moć pučkog pravobranitelja izvire iz Sabora. Treba se pitati ima li Sabor moć ili je Sabor ono što mi Hrvatski laburisti često tvrdimo samo tijelo koje podiže ruke nije i glava, nego tijelo koje podiže ruke. Teško je ovdje, kolege su često u replikama nisu znale odgovarati, teško je braniti zakon kada ti ga netko nametne, propiše, a kada se s njime ne slažete i to neslaganje morate nekako uklopiti u svoju raspravu da koliko toliko imate mirnu savjest a opet morate taj zakon podržati. To je stvarno nemoguće, to je vrlo teško napraviti. Prije svega problem je u tome u Hrvatskom saboru je moć pravobranitelja izvire iz moći Hrvatskoga sabora. Ako Hrvatski sabor nema moć ako je sve u Vladi ako svu moć imamo kao što kaže prije desetak dana ovdje u hrvatskoj sabornici predsjednik Vlade gospodin Milanović, da on jest polukancelar, da u Hrvatskoj vlada polukancelarski sustav. To što je kako bi se onda poštovalo ono što pučki pravobranitelj mora ili može napraviti. Osnovno što su Hrvatski laburisti napravili dali su amandmane na ovaj zakon. Amandmani su vrlo jednostavni. Oni koji se oglušuju na zahtjev pučkog pravobranitelja trebaju snositi sankcije. Koje sankcije? Treba ih se moći smijeniti. Ako toga nema, ako nema novčanih kazni i ako nema mogućnosti smjenjivanja, taj zakon je mrtvo slovo na papiru. Nemojmo ga ni donijeti. On ništa ne znači. Kao što ste se uvjerili koliko je pučki pravobranitelj pisao tijelima uprave i samouprave i što je dobio? Ništa. Što se dogodilo tim ljudima? Ništa. I kome će se sada žaliti, tijelu koje isto tako se ponaša prema pučkom pravobranitelju kao i ona tijela koje bi on trebao kazniti. Vladi RH. Znači bez mogućnosti da ljudi koji ne poštuju upite pučkog pravobranitelja koji ne odgovaraju da snose odgovornosti ovaj zakon ne znači ništa. Sada je pitanje da se vratim na početak rasprave, treba li objediniti pod jedan krov pučko braniteljstvo, braniteljstvo općenito? Sasvim sigurno da treba. Treba racionalizirati, treba biti efikasniji pa prije svega bit će jeftinije ali bit će efikasnije. Valjda će se ti pravobranitelji dogovarati, valjda će ti pravobranitelji razgovarati o tome kako da postanu jači, kako da postanu efikasniji, kako da se obraćaju Saboru, kako da mi saborski zastupnici štitimo njihova prava i obveze ovdje u Saboru. Međutim, svodi se sve ipak čini mi se i na urede i na tajnice i na automobile i na neka posebna prava i na neke ovlasti koje se ne tiču prava onih koja bi pravobraniteljstvo trebalo braniti. Da, sasvim sigurno zašto ne bi imali i pomoćnika pučkog pravobranitelja za branitelje i za potrošače, ali to neka budu pomoćnici i odredimo koliko pomoćnika može biti. Ovaj zakon nema svrhe ako nismo napravili strategiju, a strategiju nemamo u mnogo čemu, pa tako nemamo ni strategiju o ljudskim pravima koja je osnovno temeljno pravo. Zato apeliram što znam da je samo apel, žao mi je što je ovaj zakon po hitnom postupku jer ne vidim razlog za hitnost, jer se ništa neće poslije te hitnosti dogoditi osim što ćemo opet donijeti još jedno slovo koje je mrtvo, koje je samo na papiru i za godinu dana ili možda malo prije, opet ćemo govoriti o tome kako pučki pravobranitelj nema ovlasti, kako pučkog pravobranitelja zanemaruju tijela uprave i lokalne samouprave i kako pučki pravobranitelj zapravo je rame za plakanje. A što to znači? Pa nije riječ o pučkom pravobranitelju. Riječ je o ljudima čija prava on treba štititi, riječ je o građanima RH koje ovdje u Hrvatskom saboru kažemo ne, mi ćemo donijeti jedan formalistički zakon i mi smo svoju obvezu ispunili. E pa nismo je ispunili. Dizanjem ruku u petak vi ćete ponovno se nasmijati zapravo cerekati javnosti u lice i reći, da, donijeli smo jedan zakon koji ništa ne znači. Hvala Hvala. Imamo repliku na vaše izlaganje. Zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Vukšiću ja se slažem s vama poglavito o hitnoj proceduri. Dakle da ovako važan zakon, zakon koji nije stupio na snagu jer je Ustavni sud rekao da nema dovoljnu većinu glasova, dakle toliko važan organski zakon, da ga sada nakon toga donosimo u hitnoj proceduru Drugo s čime bih se složila s vašim predloženim amandmanom, svakako da treba predvidjet sankcije ukoliko hoćemo da postupanje pučkog pravobranitelja kao opunomoćenika Hrvatskog sabora ima neku težinu. A vidi se da je trebalo pustit ovaj zakon u redovitu proceduru, prije svega zato što imamo tu i niz amandmana iz samog kluba SDP-a i zastupnika SDP-a, ali i amandmana koji svakako ne idu u dobrom smjeru i koji nikako ne bi smjeli biti prihvaćeni jer svi se slažemo da pučki pravobranitelj mora biti politički sasvim neovisan od bilo koje političke opcije i samostalan u svom radu. Pa onda ovaj prijedlog zakona je određivao da kandidat za pučkog pravobranitelja ne smije biti član političke stranke i da ne smije obavljati javnu političku funkciju u predsjedničkim tijelima i tijelima izvršne vlasti u posljednjih pet godina. Klub SDP-a i zastupnici SDP-a predlažu da se ovaj stavak 7. briše, dakle da ostane da samo netko kandidat za pučkog pravobranitelja ne smije biti član političke stranke. Ako se sjećate u prethodnom zakonu je bilo predviđeno da ne smije biti član političke stranke unatrag nekoliko godina čime se potpuno politički neovisnu osobu željelo birati. Šta se ovim amandmanom omogućava, omogućava se da netko istupi iz političke stranke u kojoj je do jučer bio izuzetno politički aktivan bilo u predsjedničkom, bilo u izvršnom tijelu, da istupi iz političke stranke onog trenutka kad se kandidira za pučkog pravobranitelja ili zamjenika pučkog pravobranitelja što svakako ne bi bilo dobro i politički nepristrano. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo odgovor na vašu repliku. Zastupnik Branko Vukšić, izvolite. Kolegice Lovrin, slažemo se u gotovo svemu. Da, najveća pogreška je ove Vlade, vlasti, Kukuriku koalicije što sve ono što i treba i što ne treba, a ima na to pravo, šalje po hitnom postupku ovdje u Sabor i što nemamo prilike, pa čak nemaju prilike ni kolege iz Kukuriku koalicije reagirati, razgovarati, nego jednostavno moraju se povinovati stranačkoj stezi. Hitni postupak je, pokazalo se, na ovom zakonu velika pogreška. I nešto ste govorili o samostalnosti pučkog pravobranitelja. Kako može pučki pravobranitelj biti samostalan ako nema nikakvu moć. On je zapravo formalno postavljena osoba, eto Švedska ima i mi imamo, mi smo odmah bok uz Švedsku. Znači mi imamo pučkog pravobranitelja. Što znači p pučki pravobranitelj kad mu se može smijati u brk načelnik općine, što znači pučki pravobranitelj. Što znači pučki pravobranitelj kad svaki načelnik bilo kojega ureda u općini, svaki činovnik u ministarstvu ne treba odgovarati na upite, ne treba slati informacije koje traži pučki pravobranitelj, ništa. Ali ako može biti smijenjen, ako može biti novčano kažnjen znači da će to napraviti jer nitko ne želi ostati bez posla i nitko ne želi uskratu na svojoj i tako maloj plaći. Ne usvoji li Vlada ove naše amandmane to samo znači ono što sam i prije rekao, da joj se fućka za pučkog pravobranitelja. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Nastavljamo s raspravom. Zastupnik Mladen Novak. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Uvažena zamjenice sa suradnicom, kolege zastupnici. Imao sam namjeru počet svoju pojedinačnu raspravu upravo sa ovim o čemu su pričali moje dvoje prethodnika, a to je i prije toga ustvari predstavnik Kluba zastupnika HDZ-a, potreba za hitnim postupkom. Ne vidim svrhu s obzirom da su svi, ali bukvalno svi, ne vjerujem da sam nekog propustio, sve i jedan govornik koji je danas govorio dal u ime kluba, dal u svoje ime u pojedinačnim raspravama svi su naglašavali važnost ove institucije, ustavnu kategoriju, koliko je to bitno za građane Republike Hrvatske, koji standard želimo postići i na kraju sve skupa mora ići u hitnu proceduru. To stvarno jedno s drugim nije spojivo i definitivno mislim da u da u krivom pravcu se krenulo. Ne vidim zbog čega neke stvari se moraju lomit preko koljena samo zato da bi se dokazalo da vladajuća koalicija ima apsolutnu većinu i da može napravit što hoće. Svjesni smo toga svi, svjesni su toga i građani, ali nije bit svega, možda ima neki pametan prijedlog čuti i s ove druge strane bez obzira što je opozicija, pa nemojte sve baš na tako nakaradan način radit. što se dosta provlačilo kroz sve ove rasprave su pripajanja, pripajanja specijaliziranih pravobranitelja sa pučkim pravobraniteljem. Čisto kao napomena, pučki pravobranitelj je ustavna kategorija, ovi pravobranitelji su zakonska kategorija. Samim tim mislim da se diže i njihov nivo kategorije, odnosno njihova kategorija i oni snose dio toga i zašto ne bi i oni postali zamjenici pravobranitelja po ovim resorima koje saa pokrivaju, odnosno po ovim specijalnostima koje sada pokrivaju. Osim što je kolega napomenuo i apsolutno se slažem s tim, sam organizacijski oblik nije presudan za kvalitetu rada. To su najobičnije floskule. Netko je tu izjavio da ljudska prava nemaju cijenu, ma nemaju cijenu ali nemojte brkat to jedno s drugim nema veze. Nisu u pitanju način organiziranja, način rada, kvaliteta rada, nema veze u ovom slučaju sa ljudski pravima. To se samo eto sad kao floskula ubacuje u priču, a uopće nema mjesta u toj priči. gospođa Tomašić je izjavila baš zgodno da bi trebalo uvrstit jedan zakon koji bi obvezivao sve nas da prijavimo sami sebe ako kršimo neki zakon. To je budimo realni malo utopistički. Ali ono što je realno, ako želimo da pučki pravobranitelj i svi ostali pravobranitelji da imaju težinu, da imaju neku snagu, da imaju moć, onda prihvatimo ona dva amandmana koja je predložio klub Laburista, a u rasprava kolege iz SDP-a su upravo išli u tom pravcu da je to nužno da bi mu se omogućio kvalitetan rad. Što vrijedi ako ministarstvo bez obzira koje uskrati informaciju pučkom pravobranitelju i on dostavlja mišljenje Vladi da eto ministar koji sjedi u toj istoj Vladi nije postupio po onome što je njegova zakonska obaveza. Točno kadija te tuži, kadija ti sudi i nema od toga koristi. Prije nekoliko mjeseci ovdje je uvaženi kolega Stazić u jednoj dosta žučnoj raspravi rekao prošla su vremena koja je nametnuo, odnosno način rada koji je nametnuo HDZ, mi sad preuzimamo političku odgovornost i imat ćemo političku odgovornost i ministar koji je nešto krivo napravio, odnosno njegov čovjek kojega on imenuje ako nešto krivo napravi političku odgovornost će snositi i ministar. Ajmo uvrstiti u ovu kategoriju sad i političku odgovornost. zašto ne bi netko tko je uskratio dva puta informaciju pučkom pravobranitelju, a koja je, što mu je dužnost, zbog čega ne bi, normalno na na intervenciju pučkog pravobranitelja, zbog čega se ne bi pokrenuo opoziv tog ministra, tog načelnika općine i nije bitno, gradonačelnika, svakog onog koji krši to? Da bi pučki pravobranitelj mogao raditi mora mu na ovim nivoima kao što su spominjane Švedska, Danska, Finska i sve ostale skandinavske zemlje treba mu dati i instrument da to može raditi, treba mu dati alat. Mi imamo sad priliku da mu damo alat da uvrstimo ova dva amandmana i samim tim ja mislim da sasvim drugačije bi se postupalo i svi odnosili prema tome. Kolega Grubišić je spomenuo i sporni detalj oko broja zamjenika, najmanje tri. Pa neću biti zločest pa reći da se tu ostavlja mogućnost za smanjenje broja nezaposlenih, ali stvarno neozbiljna konstatacija najmanje tri. Pa valjda se nešto ograničava na najviše, a ne najmanje. Najmanje 3 i sad da li će to biti ono imam ja svog kuma, imam nekog rođaka pa ajmo ga ubaciti. Ima adekvatnu stručnu spremu pa ćemo proširiti jer mi nitko nije limitirao. ako ništa drugo, barem je neozbiljno. I što se tiče još opet uvažena zastupnica Tomašić je konstatirala da je pučki pravobranitelj ustvari samo rame za plakanje građanima. Međutim, ja sam stekao dojam i da je ovaj Sabor njemu isto tako rame za plakanje jer se svelo to da smo da smo ovdje čuli i pet preporuka, sto jadikovki i nit mi što možemo napraviti po tome nit on što nije Sabor taj koji odlučuje, odlučuje Vlada. Vlada može predložiti određene stvari i onda vidimo da dobivamo tu i izmjene, odnosno prijedloge amandmana iz ove strukture pa čisto sumnjam da će nešto biti prihvaćeno. Ali malo ozbiljnosti možda ne bi škodilo i u tom dijelu. Hvala lijepo.

recimo da ima zajedničku stručnu službu, da ima zajednički tim pravnika, znači da rade zajedno, da imaju zajedničku strategiju. Prije vas je rekla kolegica Holy da bi dugoročno trebalo razmisliti o sankcijama i još nekoliko kolega iz kukuriku koalicije je reklo da bi trebalo razmisliti o sankcijama. Zašto razmišljati o sankcijama kad imate papir na stolu? Samo ga pročitajte, taj papir, i dignite ruke za jer je upravo, Hrvatski laburisti su predložili ono što ste vi govorili. I ovo o čemu ste i vi govorili o najmanje tri pomoćnika zamjenika pučkog pravobranitelja. U ovakvom sustavu s ovakvim ovlastima i s ovakvim utjecajem u društvu ne treba nijedan. Ali porazmislite o tome da povučete zakon iz procedure, da ga ne izglasamo i da ga ispravite, nadopunite i da napravimo jedan ozbiljan zakon koji će stvarno biti ne zbog pučkog pravobranitelja nego zbog građana RH. Hvala. Hvala. Imamo dalje repliku, zastupnik Dražen Đurović. Izvolite. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Hvala. Evo ja se nisam stigao zapravo javiti i zastupniku Vukšiću za repliku pa evo javljam se i Novaku, podržao bih zapravo rasprave i jednoga i drugoga i moja su razmišljanja u sličnom u sličnom zapravo smjeru. Dakle, sama kvaliteta i ovlasti pučkog pravobranitelja ni na koji način se ne promiču s ovim prijedlogom zakona, ali se zapravo dodatno promiče i povećava taj taj administrativni državni neučinkoviti aparat. I sigurno da bi taj ured da je objedinjen, da su mu dane ovlasti i da se bavi svim segmentima što su danas specijalizirani pravobranitelji bio učinkovitiji i jači i praktički na bolji način mogao stati nasuprot svim onima koji krše ljudska prava neovisno o čemu se tu radilo. A s druge pak strane gotovo je smiješno u obrazloženju prijedloga zakona da se navodi kako predstavnici specijaliziranih ovih pravobraniteljstava smatraju da je bolje da oni ostanu. Pa naravno da je bolje da oni ostanu kad mislim da oni u dobroj mjeri zapravo više razmišljaju o svojoj poziciji kao osoba koja je svakako bolja tako nego kad bi bili pridodani jednom uredu. Ali taj bi ured mogao biti i bolji i uspješniji i učinkovitiji i funkcionalniji i kada bi se dodale još ove određene stegovne stegovne odredbe za prekršitelje mjera koje propisuje pučki pravobranitelj tada bi konačno taj pučki pravobranitelj mogao biti učinkovitiji u svom radu, odnosno ukupno bi taj ured mogao biti učinkovitiji. I ponovno se vraćam na ekonomsko pitanje – zašto? Pa zbog toga što netko je spominjao opet se vraćam na Švedsku i na Dansku i na te države pa sve one na neki način prikazuju financijske učinke neke mjere. Pa možda bi i naši zakonodavci također trebali prikazivati financijske učinke određenih mjera ili kako bi te mjere izgledale u nekom drugom obliku. Hvala.

nije bitan, odnosno nije presudan za kvalitetu rada što pučkog pravobranitelja što ovih specijaliziranih pravobranitelja. Htio sam napomenuti da u suštini postoji onaj instrument koji smo mi predložili, a to su i kaznena i politička odgovornost koja bi dodatno, ne dodatno nego ustvari to je jedini instrumenat koji garantira da će kvaliteta tog rada imati neki povratni efekat. Hvala lijepa. Hvala i vama. Imamo repliku, zastupnik Boro Grubišić, izvolite. pučki pravobranitelj u određenim okolnostima bi trebao reagirati i u smislu određenih da kažem ekscesa ili izjava ili radnji koje struktura vlasti može izreći ili učiniti i izvršiti. Evo primjera, samo da budem egzaktan. Naime, recite mi da li bi pučki pravobranitelj trebao reagirati na izjavu da su seljaci paraziti? Koja je javno izrečena, nadalje, pitanje evo evo druge izjave, etička neutralnost kod smrti dvoje ljudi, da bi trebala biti etički neutralan. Dakle, to je ono što ste vi govorili o nekakvoj političkoj odgovornosti i političkom, dakle radi, sve se tiče politike pa i pučki pravobranitelj. Da ne bi ovakvi she happens ispadali malo, malo iz vladajući struktura i onih koji vode i ovu državu ali i tijela lokalne i regionalne samouprave. I još nešto, kad ste govorili o ono najmanje 3, to sam ja prvi potegnu za govornicom, najmanje 3 zamjenika. Pitam se i pitate se očito i vi, neće li to biti po onom Vinkovićevom "Kume jel ti mali završio pravo, imam mjesto zamjenika pučkog pravobranitelja, pa neka dođe." Hvala lijepo.

povrijeđena prava građana, odnosno čak što više ovo je čisto omalovažavanje. Pa sad bi ja, ma da znam da mi ne možete odgovoriti, a sad bi ja vas pitao a ima li svrhe da on reagira kad ne može ništa napravit, kad nema nikakvog efekta, kad nikakve reakcije neće ishodit koja bi stvarne pomake neke omogućila. Sve će se svest na to da će on konstatirati da na žalost ga ignorira premijer koji je upotrijebio jednu od tih izjava i kome će se žalit, Vladi? Mislim, ili određeni ministar ako se žali, onda se žali Vladi u kojoj sjedi taj isti ministar. Nikakve ne postoje ni kaznene ni političke odgovornosti. Prema tome nisam baš siguran dal ima i svrhe da netko nešto poduzima po sadašnjem zakonu, a i po prijedlogu ovog novog ako se ne usvoje ovi naši amandmani. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Sljedeći za repliku zastupnik Draženko Pandek. Izvolite. **Pandek, Draženko (SDP)** Zahvaljujem. Osvrnuo bi se na ove učestale kritike o određivanju tri ili više pomoćnika pučkog pravobranitelja. Naime, koliko sam ja bio prisutan na Odboru za zakonodavstvo, prilikom produženja je rečeno da je upravo iz ureda pučkog pravobranitelja dana dana sugestija da se ne ograničava broj jer institucija pučkog pravobranitelja evoluira ona se razvija. A vidjeli smo i kroz povijesni razvoj u dva stoljeća ona je, od onog početka 1809. u Švedskoj značajno evoluirala, značajno se mijenjala. Tako i ovdje u skladu sad s novim zakonom pučki pravobranitelj će moć ipak, bez obzira što vi tvrdite suprotno, imat ojačane ovlasti, odgovornost čelnika tijela je jača, pojačana, jače je utvrđena. U daljnjoj evoluciji možda bude i postrožena, ovisi. U Švedskoj recimo gotovo da nema nekog, neke velike sankcije, nisu propisani čak ni uvjeti da se osvrne na ono što je gospođa Lovrin govorila. Nisu propisani ni uvjeti koje mora ispunjavati pučki pravobranitelj za izbor u smislu da mora biti, da mora biti diplomirani pravnik jer je tamo uobičajeno u praksi da bude to jedan od čelnika, nekadašnjih čelnika nekog visokog sudskog tijela. S tim u vezi iskoristio bi priliku da se osvrnem i na Kolega replicirate zastupniku Novaku.

bivšim članovima političkih stranaka, ili političkih tijela, dakle da oni, da oni mogu doći na položaj pučkog pravobranitelja. Jer sam upravo, to je bio moj jedan inicijativa i prijedlog na Odbor za zakonodavstvo, na aspekte

Hvala lijepo. Kolega ja nemam ništa protiv toga da se osnaži pozicija pučkog pravobranitelja, ali to nema veza sa brojem zamjenika. To jedno s drugim nema nikakve veze, to ima samo veze sad malo s ironijom. Ima veze sa nastupom kolege Vinkovića, kad je zvao kuma. Čim nemate preciziranu nikakvu granicu, čim je to u nedogled onda mislim da nema veze baš s ničim i da je, budimo iskreni pa recimo, šta ja znam ima nekoliko segmenata pa ok, ima 5, 5 određenih zamjenika i pokrivat će 5 područja i to je to. Al sad ovo ima samo ograničenje s donje strane, a s gornje nema,

rekao i ponovio što su još mnogi drugi kolege rekli da zapravo sustav i organizacija nije bitna, mi mislimo samo suprotno da je vrlo bitna i da je zapravo ključ. I ako stvorimo dobar sustav, to znači da će se poštivati Ustav i zakoni Republike Hrvatske. Bez obzira o kojem segmentu se radi, sustav je vrlo bitan, Iako imate dobro posložen sustav, zapravo je i nebitno tko obavlja posao, koja je stranka na vlasti, sasvim je nebitno jer sustav funkcionira. Mi moram težiti tome da u Republici Hrvatskoj sustav funkcionira da zakone koje donosi Sabor Republike Hrvatske da se oni provode i takvu poruku mi iz sabornice moramo slati. Zakoni koje mi donosimo moraju se provoditi, to je jedna stvar, a druga stvar pozivati se na to da ako čelnik jedinice lokalne samouprave ili regionalne ne odgovori pučkom pravobranitelju pa će biti sankcija zbog toga da će se on smijeniti. Jer …/Govornik se ne razumije./… znate kakav mi imamo zakon na koji način su čelnici jedinice lokalne samouprave birani i da je prema sadašnjem zakonu su praktički gradonačelnici i načelnici nesmjenjivi. I da smo govorili da taj odnos zakonodavnog tijela, znači općinskog vijeća, ili gradskog vijeća sa načelnikom i gradonačelnikom nije dobro uređen i da ga jedino možemo birati referendumom. Znači nije to dobro. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Možda samo jedno pojašnjenje uputio bi vezano za pučko pravobraniteljstvo, pučkog u zakon, članak Ustava, članak 93. Sve je jasno. Hvala. Nastavljamo s raspravom. Zastupnik Ante Babić. Izvolite. **Babić, Ante (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana zamjenice ministra, kolegice i kolege. Opće poznata je činjenica da je Zakon o pučkom pravobranitelju na dnevnom redu Hrvatskog sabora samo zbog toga što je prošle godine donijet sa nedovoljnom većinom glasova saborskih zastupnika, te je odlukom Ustavnog suda utvrđeno da isti ne može stupiti na snagu prije nego se donese većinom glasova zastupnika u Hrvatskom saboru s obzirom da se radi o organskom zakonu. Krajnji rok donošenja ovog zakona je 30.6. ove godine. Znači u subotu, u petak bi ga trebali izglasati. Kao što je poznato taj zakon je predviđao sveobuhvatno preustrojstvo pučkog pravobraniteljstva u Republici Hrvatskoj tako da bi i postojeća posebna pravobraniteljstva za djecu, ravnopravnost spolova i za osobe sa invaliditetom bile u nadležnosti pučkog pravobranitelja. Smisao i razlog takvog rješenja proizlazio je iz potrebe ne samo racionalizacije, nego i jačanja opće društvene prepoznatljivosti institucije pučkog pravobraniteljstva, a isto je bilo na tragu pariških načela koja su donesena još 1991. godine na Prvoj međunarodnoj konferenciji nacionalnih institucija za promicanje i zaštitu temeljnih prava. Osim toga, za jedinstvenu instituciju pučkog pravobranitelja zalagali su se i pravobranitelji centralne i istočne Europe i povjerenik za ljudska prava u Vijeću Europe još 2000. godine držeći da bi postojanje specijaliziranih pravobranitelja moglo oslabiti opće pravobranitelje, te izazvati zbunjenost javnosti, a što je upravo slučaj kao što smo čuli u današnjim raspravama u Republici Hrvatskoj. Isto tako, rečeno je da bi u razdoblju tranzicije i financijske nesigurnosti bilo racionalno usmjeriti sva raspoloživa sredstva na Ured postojećeg nacionalnog pravobranitelja, te imenovati zamjenike za specifična pitanja. Kada govorimo o razlozima financijske nesigurnosti i potreba racionalizacije ne moram posebno isticati da su ti razlozi prisutniji danas nego što su bili 2000. godine s obzirom na gospodarsku situaciju. A da je institucija pučkog pravobranitelja još uvijek neprepoznatljiva kao središnje tijelo nadležno za suzbijanje diskriminacije po bilo kojoj osnovi pokazuje i recentno istraživanje javnog mišljenja koji je proveo Ured pučkog pravobranitelja upravo na stranicama ombudsmana.hr u ispitivanjima javnoga mnijenja iz koga proizlazi da je još uvijek prevelik broj građana koji u pučkom pravobranitelju zapravo ne prepoznaju instituciju kome bi se obratili u slučaju diskriminacije. Ovaj Zakon po svemu sudeći neće bitno promijeniti postojeće stanje niti će biti korak ili bolje rečeno koračić u racionalizaciji institucija državne uprave. Dapače, ovaj zakon otvara mogućnost gomilanja zamjenika pučkog pravobranitelja, jer svojim člankom 12. stavak 1. utvrđuje da pučki pravobranitelj ima najmanje tri zamjenika, dok je važećim zakonom utvrđeno da pučki pravobranitelj ima tri zamjenika. Što znači ovo najmanje tri? Znači li da ćemo sutra imati pet, šest ili ne znam koliko zamjenika pučkog pravobranitelja. Znajući da je ovo Konačni prijedlog zakona o pučkom pravobranitelju i da je saborska većina po svemu sudeći se odlučila za ovakav način organiziranja institucije pučkog pravobraniteljstva u Republici Hrvatskoj, da se zapravo događa promjena tek radi promjene, a da se suštinski i bitno ništa ne mijenja. To predlažem da se barem broj zamjenika pučkog pravobranitelja zadrži na sadašnjem broju da ne bi institucije zamjenika pučkog pravobranitelja bile način i mjesto

Lijepo ste to izrekli. Naime, rekli ste ovako uloga pučkog pravobranitelja do sada je zapravo bila neprepoznatljiva, citiram. Dakle, što je tome dojmu građana doprinijelo? Doprinijelo je to da krajnji rezultat, dakle učinkovitost izvida i ostalih mjera pučkog pravobranitelja nisu dovela do očekivanih rezultata onih koji koji su se obratili pučkom pravobranitelju, pa onda imamo rezultate da je godišnje 430 ljudi se obratilo pučkom ili osoba obratilo pučkom pravobranitelju, a to na 4 milijuna i 300000 stanovnika je nula Za očekivati je u državi u kojoj još uvijek vlada nepotizam, klijentelizam, korupcija i svi ostali oblici da kažem kršenja tih građanskih i ljudskih prava da taj broj bude daleko veći. pučki pravobranitelj sa svojim pomoćnicima ili zamjenicima koji će biti ne znam koliko bit će po Vinkovićevom poučku halo kume će i dalje ostati najvjerojatnije na nekoliko stotina prijava, prijava, podnesaka pučkom pravobranitelju pa se onda pitamo čemu zapravo ako je to neučinkovito čemu uopće služi državi Hrvatskoj. Rekao sam jedanput ovdje da je to zapravo jedan pravni fikus. Hvala lijepo. Hvala i vama. Nemamo odgovora. Sljedeći zastupnik Deneš Šoja. Nema ga, gubi pravo na raspravu. S time smo završili. Molio bih zamjenicu ministra Sandru Artuković-Kunšt. Izvolite. Hvala vam lijepo. Poštovane zastupnice i zastupnici, hvala lijepo za raspravu. Ukratko ću se osvrnuti na ovo što ste rekli, a prije toga naglasiti svoj osobni utisak i stav. Dakle, meni je bilo iznimno zadovoljstvo raditi na prijedlogu ovoga zakona jer je on posljedica aktivnosti, dobre prakse rada. Osporit ću ovu tvrdnju i prepoznatljivosti rada pučkog pravobranitelja i ne samo njega nego i posebnih pravobraniteljica. Dakle, u odnosu na zakon koji je na snazi iz '92. mi donosimo, odnosno predlažemo ovaj zakon na temelju činjenice da pučki pravobranitelj radi svoj posao. Ovaj zakon se ne donosi da bi mi unaprijed nešto uredili, nego da bi njegovu praksu normativno, okvirno stavili u određene okvire i da bi pružili uređeni sustav kao što je rečeno za daljnje postupanje.

energiju i rad i zalaganje, a teško ćete osporiti činjenicu da i posebna pravobraniteljica i pučki pravobranitelj to čine. Oni to svakako čine. U odnosu na ovo pitanje koje se ponavlja glede odluke da li spojiti ili ne spojiti, ja ću dodati još tri razloga koja nisu spominjali, ja mislim da su jako važna. Dakle, onaj tko se poziva na racionalizaciju s tvrdnjom da bi spajanje pravobranitelja dovelo do određene uštede bi u vezi toga trebao podnijeti određeni izračune i analize. Takvih analiza nismo vidjeli niti u prethodnom prijedlogu iz 2011. niti sada. Dakle, samo normativno određivanje da će se nešto spojiti ne znači da će se automatski izvršiti uštede. Drugi razlog koji je izuzetno važan, mislim da je čak i najvažniji, prava građana i prava ugroženih skupina ne smatramo instrumentom koji se postiže kojim smo se služili da bi zatvorili neka poglavlja i da bi završili pregovore. Kada smo imali pregovore imali smo određene preporuke što treba učiniti, kako treba određene institucije osnažiti. Pa smo tako imali preporuku za osnaživanje Ureda za ravnopravnost spolova glede prava žena u odnosu na rad i u odnosu na poglavlje 19. To poglavlje smo zatvorili, tu obvezu smo prihvatili a sada smo na ideji da posebnu pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova spajamo sa pučkim pravobraniteljem. Mislim da to nije ono čemu smo težili u pregovorima i da to dokazuje da naša ozbiljnost u pristupnim pregovorima nije do kraja provedena. Treći razlog koji smo djelomično spomenuli, a jako je važan tiče se ekonomske krize i tiče se činjenice da upravo ove kategorije stanovništva koje imaju sada posebne pravobranitelje, dakle invalidi, osobe u odnosu na spol bez obzir gdje su u kriznim situacijama postaju prve žrtve diskriminacije ili nepravednog postupanja. I upravo zato što su sada ovakva stanja krizna pred nama njihova zaštita smatra se nužnom. Hitnost postupka je nešto na čemu zbog vaših zadataka. Dakle, mandat pučkom pravobranitelju ističe u studenom ove godine, Sabor je već sada trebao pokrenuti postupak za izbor novog pravobranitelja. Napomenut ću u primjeni je zakon iz '92. Ako želimo osnažiti njegovu funkciju onda bi bilo dobro da i izbor i da novoizabarani da novoizabarani pravobranitelj djeluje po zakonu koji je usklađen sa Ustavom. I to je po meni osnovni razlog hitnosti, a tiče se onog z+što smo obrazložili zaštite ljudskih prava u punom smislu onako kako Ustav nalaže. Bilo je pitanja oko sankcioniranja na neodgovaranje na pritužbe pučkog pravobranitelja. Da, tijekom rada radne grupe izradili smo i varijantu koja je uključivala prekršajne odredbe i koja je u tom smisli sankcioniranja nosila određene novote dakle mogućnost da se na taj način regulira odnos javnopravnih tijela prema pučkom pravobranitelju. No, međutim na kraju je prevladao stav da još uvijek ima prostora za osvješćivanje svih građana pa i naravno djelatnika javnopravnih tijela o značaju zaštite ljudskih prava i o funkciji pučkog pravobranitelja. Svjedoci smo i to nerijetko da i sama sankcija prekršajna neće dovesti do onoga što se zove svijest o potrebi za zaštitu ljudskih prava. Dakle, netko će možda u tišini platiti prekršajnu kaznu i nastavit će po starom. I to nije rijetki slučaj. Dakle, ovdje smo htjeli doći do one razine koja u vezi te često spominjane Švedske postoji, dakle da imamo vlastitu odgovornost bez sankcije dakle da iz samih sebe izvučemo obvezu da poštujemo ono što se zahtjeva u odnosu na zaštitu ljudskih prava dakle da na našu obvezu da se očitujemo i da pučkom pravobranitelju pružimo sve ono što treba da bi obavio posao do kraja u zaštiti ljudskih prava. Dakle, postoji ona zadnja kategorija obraćanje Vladi i politička odgovornost, da, prava politička odgovornost s kojom tek sada pomalo stječemo iskustva. Do sada je nismo realno imali u našem političkom životu ali ja vjerujem da ćemo ju imati i politička odgovornost će uistinu pokazati u kojem smjeru zapravo želimo ići. Mi ćemo se u odnosu na amandmane kojih ima dosta i to uopće ne smatram nikakvom zaprekom, dapače drago mi je da smo izazvali reakciju i da imamo toliko amandmana koje ćemo razmotriti, sada već vidim neke ćemo prihvatiti neke nećemo ali u svakom slučaju o tome ćemo se detaljno očitovati u petak. Hvala vam lijepo. Hvala i vama. Zaključno nitko. Time zaključujem raspravu, glasovat ćemo kada se stvore uvjeti.

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akata primili ste u pretince. U skladu sa člankom 159. Poslovnika Hrvatskog sabora, hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani na prijedlog zakona mogu se podnijeti do kraja rasprave

Zahvaljujem poštovani gospodine predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege, poštovana zamjenice

Hvala vam